Prijeći ćemo na – - Prijedlog Odluke o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske, s Prijedlogom Nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske Predlagatelj: 52 zastupnika Hrvatskoga sabora Iz klubova zastupnika SDP-a, HNS-a, IDS-a. Zastupnici su predložili ove akte na temelju članka 142. Ustava Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Izvješća ste primili na sjednici. I sada, želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da, to će. Tako je, javio se je gospodin Zoran Milanović koji će svaki čas stići, kao prvi u ime predlagača,

Dobro, evo u ime predlagatelja prvo će govoriti gospodin zastupnik Zoran Milanović. Izvolite. Dobar dan. Poštovani predsjedniče, poštovani zastupnici. Pred vama je Prijedlog skupine zastupnika za pokretanje postupka za izmjene hrvatskoga Ustava. Sukladno dogovoru između premijerke i predstavnika triju stranaka mi smo podnijeli ovaj prijedlog i prije nekoliko dana i na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav razmotrili i raspravili o tom prijedlogu. Usvojena je odluka da se krene na temelju ovoga prijedloga također u jedan paralelni proces izmjena Ustava, da bi se na kraju ta dva procesa objedinila i išla sa zajedničkim prijedlogom. Rukovodili smo se prije svega logikom da je pored ovih općih izmjena, odnosno pored posebnih izmjena koje su potrebne za ulazak Hrvatske u Europsku uniju potrebno pristupiti i nekim drugim izmjenama koje nisu u izravnoj vezi sa ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i koje naprosto smatramo da predstavljaju vrijednost same po sebi i da je dobro da budu unesene u hrvatski Ustav. U području Europske unije i prilagodbe Hrvatske na članstvo u Europskoj uniji držali smo se u velikoj mjeri prijedloga koji je podnijela Vlada i Vladina radna skupina. U ovom drugom dijelu imamo nekoliko vlastitih prijedloga koji su drukčiji od prijedloga Vlade, zadiremo u neka posve druga područja i isto tako neke od tema predlažemo da se urede na drukčiji način. Ovo nije običan zakonodavni proces, izmjene Ustava nisu stvar koja se radi svaki dan i bez obzira na to što vjerojatno ne bismo niti pristupili izmjenama Ustava da nema pregovora sa držimo da je to prilika koju svakako treba iskoristiti i to iskoristiti na dobar način. Razgovaralo se i sa strukom, pa tako i na odboru i uvijek smo ne spremni, nego da tako kažem postoji volja da se razgovara sa strukom i da se prihvate mišljenja struke, naročito u područjima koje su vezane uz Europsku uniju i odabir određenih pravnih i političkih termina koji naprosto moraju biti precizno definirani, i koji na neki način predstavljaju i uvjet Europske Krenimo redom, od preambule, odnosno od odredbe o nacionalnim manjinama o kojoj je već bilo govora i Vlada je iskazala, odnosno premijerka osobno spremnost da se ova odredba proširi, odnosno dopuni na način da se u toj odredbi članka 1., odnosno u toj odredbi preambule, a članka 1. Prijedloga Nacrta promjena Ustava Republike Hrvatske koji je pred vama spomenu, odnosno navedu izrijekom sve manjine, jer držimo naprosto da je to u datoj situaciji najpametnije i najpoštenije rješenje. Izostavljanjem bilo koje manjine, rađenjem razlike između autohtone i neautohtone manjine ulazimo na jedan sklizak teren po kojem smo se već dosta dugo sklizali, malo tko je vješt u tome. Raditi razliku između jedne manjine, druge manjine, objašnjavati što to znači autohton, anticipirati što će se dogoditi za godinu ili 10 godina kad Hrvatska uđe u Europsku uniju i kada bude otvorenija za migracije, radne snage, stanovništva, naprosto na ovaj način otklanjamo sve dileme. I isto tako radi se o tri nacionalne manjine koje su dosta zastupljene u Hrvatskoj. Ispravljamo jednu nelogičnost, pa možda i malu nepravdu koja je postojala u hrvatskom Ustavu Članak 7. Ustava, a tiče se oružanih snaga, i donošenje odluka o slanju oružanih snaga u inozemstvo i donošenje odluka o ulasku stranih oružanih snaga u Republiku Hrvatsku, predlažemo urediti na drukčiji način od onoga koji je predložila Vlada i to stoga jer držimo da članak Ustava mora jasno konstatirati i provesti činjenicu da je predsjednik Republike vrhovni zapovjednik. Toga u dosadašnjem tekstu Ustava nije bilo, nekom omaškom, propustom ili čime već. Dakle radi se o tome da predsjednik Republike kao vrhovni zapovjednik ne samo ima pravo sudjelovati kao supotpisnik ili kao sudonositelj odluke u tim važnim procesima, nego ima i tu obavezu, to i odgovornost. Do sada je to naprosto bilo preskočeno. A u niz drugih odredaba Ustava izrijekom se spominje proceduralno predsjednikov supotpis dakle tamo gdje predsjednik ima ovlasti, ovdje toga nije bilo. Isto vrijedi i za prijedlog, moram priznat ne znam čime motiviran da Hrvatska vojska izlazi iz Hrvatske odlukom samo većine zastupnika umjesto dosadašnje dvotrećinske većine koja se afirmirala u praksi i za koju duboko vjerujemo da koristi svakoj budućoj Vladi. To je teška odluka i treba je donijeti zajednički. Tu bih rekao da ta 2/3 većina za koju držimo treba ostati u Hrvatskom ustavu neke vrste mlađi brat konsenzusa, konsenzus bi bio idealan. Sigurni smo da nitko ne želi slati Hrvatsku vojsku u bilo koju riskantnu ili borbenu misiju bez da ima široku podršku koja graniči s konsenzusom ali naravno teško je postići konsenzus, dakle potpuno jednoglasje. Pripadnici nacionalnih manjina su do sada sukladno članku 15. u Hrvatskoj svih ovih nacionalnih manjina dosada navedenih, pa i onih koji su navedeni dopunski u zakonu a sada ulaze svi u Ustav, postojala je mogućnost da pored općeg prava glasa imaju tzv. Dopunsko pravo glasa. TA ustavna odredba je potpuno jasna i ne treba biti Nikola Tesla da bi se shvatilo da je ustavotvorac kada je donosio tu normu smatrao pokazao političku volju da se tako nešto ostvari i rekao da se pored općeg prava glasa može dati i dopunsko pravo glasa. Ta dva prava glasa prema slovu Ustava, zato kažem ne treba biti niti Nikola Tesla niti jezikoslovac da bi se shvatilo da ta dva prava nisu konkurirajuća i da jedno ne isključuje drugo nego da su komplementarna, ukoliko se tako odluči. Neobično je da je Ustav tako nešto predviđao benevolentno, otvoreno, a onda istog trenutka naišao na veliku barijeru zakonodavca koji se pravio gluh ili nevješt da takva Ustavna odredba ne postoji. Postoji i predlažemo da se ustavom odredi da predstavnici odnosno da pripadnici manjina u Republici Hrvatskoj imaju to dopunsko pravo pred općega prava glasa, a da se detaljnim, da se modaliteti toga prava urede zakonom a ne Ustavom. Javno bilježništvo držimo da pored odvjetništva koje je Ustavna kategorija mora biti navedeno u Hrvatskom ustavu, inače bi Ustavu općenito kao jednome aktu dobro došlo jedno nomotehničko pospremanje jer u njemu u normativnom smislu vlada popriličan nered, ali s obzirom da smo se već naučili u njemu snalaziti da ipak nije toliko golem onda možda ipak za time nema potrebe. U idealnom svijetu bilo bi potrebe kada bi ga se pisalo ispočetka. Dakle, ako se odvjetništvo navodi kao Ustavna kategorija koja proizlazi iz tradicije i iz prava na obranu onda to treba učinjeno i sa javnim bilježništvo. Isto nekom vrstom analogije vrijedi i za unošenje odredbe, naš je prijedlog da se u Ustavu spomene i guverner Narodne banke, jer ako se u Ustavu već spominje na niz mjesta drugih inokosnih organa, državnih odvjetnika, čak i glavnih državnih revizora, pravobranitelja onda priznat ćete dužnost i funkcija guvernera Narodne banke, centralne banke, federalnih rezervi kako god se to gdje i u kojem kontekst spominjalo je jedno od jako važnih dužnosti. A neovisnost te dužnosti je jedan od temelja financijskog poretka Europe u koju ulazimo. Dakle, prijedlog guvernera u Ustav, jer je u Ustavu i državni revizor, ali čak i da nije državni revizor dužnost guvernera smatramo još važnijom. Članak 31. Ustava postojećeg Ustava predlaže se da se dodaju stavci koji na puno detaljniji i ozbiljniji način reguliraju pitanje ukidanja zastare i ne samo za to pitanje, za kaznena djela počinjena tijekom procesa pretvorbe i privatizacije kao i za ratno profiterstvo i bogaćenje na nezakonitim osnovama u vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku. Prijedlog Vlade je štur i kratak, u nekakvoj pravnoj tradiciji Sjedinjenih Američkih Država prije 250 godina to bi bila itekako mjera vrijednosti, međutim, to je bilo prije 250 godina, danas stvari moramo definirati jako precizno, i pogledamo li takve odredbe u Europskim ugovorima, u osnivačkim ugovorima, u Lisabonskom ugovoru, vidjet ćete da se malo toga, osim na načelnoj razini definira sa dvije riječi, to su itekako dugačke i precizne formulacije, u tom smislu i o tome će govoriti u ime predlagatelja profesor Ivo Josipović koji je koordinator i autor tog članka, jer to je jedan pravi posao bio, smatramo da je ovo pravi put i pravo rješenje. rješenje. Predlažemo da se na tragu Vladinog prijedloga o kriterijima o održavanju referenduma o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji, gdje se Vlada u svom prijedlogu o kojem se raspravljalo prošli tjedan odredila da se na referendumu odlučuje većinom glasova birača koji su glasovali u Republici Hrvatskoj da se ista odredba konzekventno unese i u članak 45. Hrvatskog ustava koji govori o održavanju parlamentarnih i predsjedničkih izbora u Republici Hrvatskoj i da se doda u Republici Hrvatskoj. Ovdje predlažemo konzekventnost ali isto tako smo naravno otvoreni za dijalog, za razliku od HDZ-ovog prijedloga, mi na zadnjoj sjednici Sabora na kojoj se raspravljali o tom Vladinom prijedlogu nismo kategorički rekli ni ni za šta da nam je apsolutno neprihvatljivo i da o tome nećemo niti razgovarati. Za razliku od toga na sjednici Odbora u ime HDZ-a, odnosno predlagatelja Vlade, potpredsjednik Sabora Šeks unaprijed je otklonio mogućnost razgovora o temama iz iz ovog područja, ali svejedno morat ćemo o tome sjest i razgovarati. Tim više jer je prijedlog Vlade o pravilima za održavanje i uspjeh referenduma za članstvo u Europskoj uniji po prvi puta unio kriterij u Republici Hrvatskoj, s obzirom da Republika Hrvatska neprijeporno jest Hrvatski teritorij, kao i vjerojatno Hrvatska veleposlanstva, morat ćemo definirati što to znači i što ste pod time mislili reći i koja je bila poruka jer moramo imati iste kriterije. U obrazovanju također vrlo kratko, smatramo da je potrebno u Ustav unijeti izmjene kada je u pitanju obvezno obrazovanje i jamstvo države da će ono biti bez naknade, odnosno besplatno ali nema smisla velikoga ako se ne uvede kriterij prvoga zvanja, kriterij prvoga zvanja, prve kvalifikacije. Bez te odredbe prijedlog Vlade je prazan isto kao i odredba u članku, o zabrani, odnosno ukidanju zastare u privatizaciji, to treba dodatno razraditi i jasnije definirati što se pod time mislilo. Hrvatski sabor smatramo mora donijeti proračun većinom glasova svih zastupnika. Na godišnjoj razini nema važnijeg trenutka u kojem se glasa o povjerenju o jednom cijelom projektu Vlade. Dakle, određuje se donošenje proračuna kako će se javni novac trošiti u javnoj sferi. S obzirom da se 50% novca, da se tako pučki izrazim, troši u režiji i aranžmanu države nema važnije stvari. Za taj projekt, za tu politiku svaka Vlada krajem kalendarske godine mora dobiti jasan mandat svoje većine u predstavničkom tijelu za sljedeću godinu. Bio je jedan prigovor da to znači ako proračun ne prođe Vlada pada. Da, međutim s obzirom da u Ustavu stoji da je rok za to 120 dana i da se u roku od 120 dana od dana predlaganja, a taj dan je definiran zakonom, mora donijeti proračun to je vrlo dugo razdoblje. Na ovakav način na koji smo dosada donosili proračun mi ga bagateliziramo. Još jedna tema većine, odnosno kojom većinom se donosi nekakva odluka. Ustavni suci, s time se ustvari Vlada već složila. Predlažemo da se Ustavne suce bira dvotrećinskom većinom u Hrvatskom parlamentu. To predlažemo pro futuro, od toga nikakve konkretne koristi SDP i partneri HNS i IDS ne mogu imati jer kao što znate sastav Ustavnog suda je popunjen i to na jedno duže razdoblje. Dakle, nema nikakvog pro domo garda, nema nikakve zle ili sebične intencije, jedino intencija da Ustavni sud za razliku od ljudi i kandidata iz zadnjeg ciklusa ulaze vrhunski stručnjaci. Moram reći da je moj dojam da je jedan krug ljudi koji je postao ustavnim sucem iz kategorije onih za koje je trebalo dokazivati da ispunjavaju minimalne kriterije. Takve ne želimo u Ustavnom sudu i zato ćemo se morati dogovarati ubuduće oko najboljih kandidata pa onda će onaj tko je protiv njih morati objasniti zašto je. To je dobro za Hrvatsku, a to je poduprla čini mi se i struka. Europska unija bez ulaženja u europski uhidbeni nalog potrebe koje su tu nužne kao i odredbu da se hrvatski državljani mogu izručivati temeljem međunarodnog sporazuma sa drugim državama, a ne ovim putem europskog uhidbenog naloga treba samo navesti razliku. Dakle, u europskom uhidbenom procesu sudjeluju samo sudovi. Tu politike nema. Dakle, sudac sucu izručenje, ugovor o izručenju bilateralni ugovor sa drugom državom jednako politika u pravilu odlučuje ministar pravosuđa. Dakle možda su se te 2 kategorije mogle odvojiti u 2 odvojena članka, ali i postojeći prijedlog je onima koji to razumiju jasan. Konačno sutra ćemo ući u Europsku uniju, proći će do tog dana još neko vrijeme, bit će još neka afera, bit će još neko hapšenje, bit će još nekog bježanja od odgovornosti, ali ćemo ući u EU. Kad uđemo u Europsku uniju onda ćemo se ponašati malo kulturnije u Parlamentu, bit će i novi saziv Sabora, će ljudi koji znaju što je to, pa će onda znati jednako tako i da je Vlada u sustavu Europskog prava Vlada de facto zakonodavac i da hrvatska Vlada sutra s ovim glasovima u Vijeću Europske unije donosi direktive i druga viša pravila Europske unije. I zato je po uzoru na dobru europsku praksu potrebno da Sabor bude uključen u taj postupak u svakoj etapi. Naravno to ne opstruira niti jednu buduću Vladu jer će Vlada uvijek svojom većinom koju osigurava u Saboru moći osigurati da određeni projekt, odnosno prijedlog zakonodavnog propisa prođe u Saboru, ali prije nego što netko u ime hrvatske Vlade obveže Republiku Hrvatsku u Vijeću Europske unije i glasa u korist određene direktive ili regulative o tome se treba raspravljati u Hrvatskom saboru i barem nadležni odbor o tome mora donijeti odluku. Tako je to u niz europskih zemalja, a to podnesenim prijedlogom Vlade nije regulirano i ostavlja prostor zakonodavnog reguliranja. Želimo da se to unese u hrvatski Ustav, tim više što Lisabonski sporazum predviđa jačanje uloga parlamenata u europskom zakonodavnom procesu. Prije svega po pitanju subsidijarnosti, dakle da se parlamenti u svakom pojedinačnom slučaju odrede ne u sadržaju nego je li neki propis uopće potrebno donositi na europskoj razini. To je Lisabonski sporazum. Naš prijedlog je da se u svakom, a sve su to važni propisi koji će utjecati na život i gospodarstvo, prije toga raspravi barem na odboru Hrvatskog sabora gdje vladajuća većina uvijek ima većinu, ali bez Sabora to ne bi smjelo prolaziti. To je prijedlog koji je ponavljam na tragu dobre i napredne europske prakse. O ostalim prijedlozima bude li potrebe tijekom rasprave odnosno tijekom objedinjene rasprave, a sada ću u ime predlagatelja svoj dio izlaganja zaključiti i zamoliti profesora Josipovića da se obrati,

ali ne možemo vrijeme onda mjeriti ako ćemo se prekidat pa prema tome. Gospodin Ivo Josipović, pa ćemo kasnije ispravke. Izvolite. **Josipović, Ivo (SDP)** Dame i gospodo, kolegice i kolege, gospodine predsjedniče. Pred nama je naravno važan, možda jedan od najvažnijih akata koje donosimo u ovom sazivu. Mijenjamo Ustav znate da je jedan od najvažnijih problema o kojemu se raspravlja već godinama u hrvatskom društvu to su posljedice pretvorbe i privatizacije. Posljedice koje su strašne ne samo sa pravnog aspekta nego sa moralnog, ekonomskog i političkog. Neki ljudi su u tom postupku stekli imovinu koja ih ne pripada. Oteli su narodno blago, oteli su ono što su stvarale generacije, a netko im je to naravno i omogućio. Neki su ljudi stekli enormnu ekonomsku i političku moć na temelju onoga što ih ne pripada. Kada smo prije 2 godine predlagali promjenu Ustava kojom bi se bolje i kvalitetnije sankcionirali kriminalni čini iz pretvorbe i privatizacije bilo je riječi o tome kako je to nemoguće, kako to nije pravno moguće, faktično moguće, i moram reći da je vjerojatno sve nas ugodno iznenadio prijedlog Vlade u kojemu se evo prihvaća naša inicijativa, prihvaća se ideja o tome da je potrebno sanirati taj, rekao bih, jedan od najstrašnijih događaja u novijoj hrvatskoj povijesti. Zašto je to jedan od najstrašnijih događaja u hrvatskoj povijesti? Zato što se pokazalo, pokazalo se da su revidirana društva, njih je pola po prilici revidirano, imala i umanjila temeljni kapital za 965 milijuna milijuna maraka tadašnjih to je iz Izvješća Državne revizije zato citiram u markama. Da je neprocijenjena imovina negdje oko 500 tisuća milijuna maraka, da je manje procijenjena imovina 124 milijuna maraka, da je revalorizacijom oštećeno više subjekata za negdje oko 360 milijuna maraka, da je nestalo u knjigovodstvenom papirnatom smislu oko 2 milijuna 800 kvadratnih metara zemljišta i 90 tisuća metara kvadratnih zgrada, objekata. Da je temeljni kapital onih koji su preživjeli umanjen za 4 milijarde maraka, broj zaposlenih je umanjen za oko 400 tisuća. Dakle, 400 ljudi je ostalo bez posla, 400 tisuća obitelji je ostalo bez prihoda. prihoda. Razvojni program nije ostvaren u gotovo 85% slučajeva, bilo tako da uopće nije ostvaren ili je ostvaren u bitno umanjenom iznosu. A da je u tisuću 481 društvu, odnosno 95,2% slučajeva slučajeva utvrđena nepravilnost, nezakonitost. Naravno to ne znači da je sve kriminal. Nije sve kriminal, ali su određene nezakonitosti koje traže da se otklone i koje zapravo imaju svoje ekonomske i pravne posljedice. Nažalost, nakon toga izvješća Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije je ukinut. To je jedan od ozbiljnih krivih poruka koje je ovaj Sabor nažalost uputio hrvatskoj javnosti. To je bila poruka da je dobro otimati, da nema napretka i društvenog uspjeha radom, nego otimačinom. To je poruka da se i najveća društvena državna blaga mogu privatizirati i oteti, a da se zato ne snose posljedice. Vidjeli smo jučer je bila rasprava o Izvješću Državnog odvjetništva za prošlu godinu, tako su po prilici slično izgledala sva izvješća i u njima niste mogli naći osim sporadično i dosta bih rekao šturo, sa jasnim dokazom neefikasnosti da se išta napravilo ozbiljnoga u sankcioniranju otimačine koja se tada zvala privatizacija i pretvorba. Što mi predlažemo? Predlažemo bolju, kvalitetniju odredbu nego što je to učinila Vlada. Zašto? Zato što je sveobuhvatnija, zato što osim samih djela čina pretvorbe i privatizacije, dakle potpisivanja određenog ugovora, hoćemo sankcionirati i ona djela koja su neposredno za to. Primjerice potpisao sam ugovor preuzeo sam poduzeće, onda sam ga uništio, isisao novce iz njega, prodao nekretnine i otpustio radnike, dakle to isto želimo sankcionirati. I želimo sankcionirati ratno profiterstvo. Moralno je neprihvatljivo dok su mnogi krvarili na ratištu, drugi jesu koristili dobrobiti Zakona i postupka pretvorbe i privatizacije i osobno se bogatili. Mi u članku 31. u kojem predlažemo velike promjene, ponajprije u stavku 1. želimo u naš pravni sustav unijeti ono što je tekovina međunarodnog i europskog prava, to je tzv. Ninberška klauzula. Mi imamo dijelom tu klauzulu ugrađeno u kazneno zakonodavstvo, međutim smatramo da to nije dovoljno. Trebamo je staviti na ustavnu razinu. A onda u stavcima 2. i 3. specifično uređujemo pitanja pretvorbe i privatizacije i ratnog profiterstva. Želimo kako to stoji u članku 7. odnosno članku 31. stavku 2. Ustava, da se nitko ne može pozvati na zastaru kaznenog progona, koji je počinio osim onih kaznenih djela ratnih zločina i bilo koje djelo koje je iskoristio i zlouporabio ovlast u vrijeme Domovinskog rata i mirne reintegracije, ratnog stanja i neposredne ugroženosti države ili velikih prirodnih nepogoda i stekao veliku protupravnu imovinsku korist, a isto tako u stavku 3. predlažemo da osim kaznenih mjera same osude za kazneno djelo, oduzimanja imovinske koristi koristi da se otvori mogućnost reakcije i poreznim, dakle upravnim mjerama i građansko-pravnim mjerama. I time zaista uvodimo cijeli spektar pravnih mjera potrebnih da se saniraju posljedice pretvorbe i privatizacije. Hrvatska javnost to od nas očekuje. Očekuje zato jer su posljedice pretvorbe i privatizacije takve da su devastirale hrvatsko gospodarstvo, devastirali su hrvatski pravni sustav i devastirali su temeljna moralna načela. Pred nama je velika odgovornost i siguran sam da ćemo se mi znati nositi s njom. Zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege. Kolege Milanović i Josipović su već iznijeli cijeli niz stvari koje se odnose na ovaj prijedlog promjene Ustava. Kao što znate znate dogovor je između pozicije i opozicije da se rasprave obadva prijedloga i nakon toga pokuša naći konsensualno zajednički prijedlog koji će ići na kraju u raspravu. S tim u vezi htjela bih upozoriti na dvije stvari koje smatram posebno važnima, jer u ovim promjenama Ustava u koje smo išli naravno ne iz hira, nego iz zaista realnih potreba da se prilagodi hrvatski Ustav, ulasku Hrvatske u Europsku uniju i funkcioniranja unutar Europske unije. Međutim, kada taknete ustavne odredbe, onda se pokazuje da neke druge odredbe koje su izvedenice ili zakonska rješenja ili su naprosto institucionalno uređene u ovom trenutku, ne funkcioniraju. Tijekom rasprave govorit ću nešto više u ime predlagatelja o ovom institutu dopunskog prava glasa za nacionalne manjine i razlogu koji je u podlozi potrebe da se na ovaj način definira dopunsko pravo glasa za manjine. Međutim, u ovom trenutku u ime predlagatelja htjela bih reći nešto o temi koja se pojavljuje u našem prijedlogu u članku 8. obzirom na članak 45. Ustava, a u prijedlogu Vlade, odnosno pozicije pojavljuje se u jednoj drugoj formi kada se regulira pitanje referenduma. Kao što je poznato referendum i glasanje na izborima za Hrvatski sabor su dva oblika demokratskog izražavanja. Referendum je neposredna demokracija ili direktna, biranje za Hrvatski sabor je predstavnička. Ono što mi ovdje obzirom da u našem prijedlogu kao što ćete vidjeti nema prijedloga na koji način riješiti pitanje referenduma, naš prijedlog je, a to proizlazi iz ovog članka 8. prijedloga promjena Ustava, je da se isti onaj model koji HDZ i Vlada predlažu za direktnu demokraciju dakle na izjašnjavanje na referendumu, a to je kvorum odnosno većina od 50% plus jedan se računa temeljem svih upisanih u popise birača, ali se broje glasovi pali u Republici Hrvatskoj. Tako je Vlada predložila za direktnu demokraciju. To je naravno jedino razumno i prihvatljivo ako imamo isti model i za predstavničku demokraciju. Dakle, pod uvjetom i kao nužan preduvjet da se prihvati Vladin prijedlog za reguliranje referenduma mora se mijenjati i Izborni zakon tako da bi u predstavničkoj demokraciji isti način izjašnjavanja imali kao i u neposrednoj pa bi onda i na izbore za Hrvatski sabor i za predsjednika države glasali ljudi samo u Republici, dakle državljani Republike Hrvatske koji glasaju u Republici Hrvatskoj. Posebno podvlačim taj dio zato što je nemoguće na različite načine regulirati izjašnjavanje na referendumu od izjašnjava za predstavničku demokraciju a to je Hrvatski sabor. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo dva ispravka. Prvo je ispravak gospodin Vladimir Šeks potpredsjednik na izlaganje gospodina Zorana Milanovića. Izvolite. Nije točno kolega Milanović da sam ja na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav neki dan kao što ste vi rekli pogrešno otklonio da se uopće na sjednici odbora raspravlja o onom dijelu nacrta promjene Ustava iz članka 45. Ustava. Prema vašem prijedlogu to bi značilo da hrvatski državljani moraju doći na biračka mjesta u izborima za Hrvatski sabor i predsjednika Republike na birališta u Hrvatskoj a isključuje se prema ovom vašem prijedlogu da glasuju u inozemstvu. Ja to nisam otklonio da se uopće o tome raspravlja nego sam štoviše čak predložio i zaključak da se ne prihvati taj prijedlog, da se prihvati prijedlog za izmjenu Ustava koji smjera na promjenu ustavne odredbe iz članka 45. stavak 1. i 2. Ustava. I drugo, začuđujuće je da vi povezano sa raspravom o europskom uhidbenom nalogu najavljujete da će biti još uhićenja i da će idući saziv parlamenta Hrvatskoga sabora biti kulturniji nego što je danas. To je jedna neumjesna opaska gospodine Milanović. **Bebić, Luka gospodin zastupnik Frano Matušić na izlaganje gospodina Ive Josipovića. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Netočan je navod kolege Josipovića da je HDZ-ova Vlada prihvatila SDP-ovu inicijativu odnosno inicijativu ovih stranaka da se kriminal u pretvorbi proglasi nezastarijevajućim. Naime, SDP je imao dva puta prilike mijenjati hrvatski Ustav imao je iste spoznaje o kriminalu u pretvorbi kao što ih ima danas i nije to napravio. Prema tome, ovo jest inicijativa HDZ-ove Vlade a ne SDP-a, HNS-a i .../Govornik se ne razumije./... Da ste htjeli mogli ste to napraviti, dva puta ste mijenjali Ustav. Hvala. Gospođe i gospodo, da li ima izvjestitelji radnih tijela potrebu? U ime U ime Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav predsjednik odbora gospodin Vladimir Šeks potpredsjednik. Izvolite. Hrvatskoga sabora na 39. sjednici održanoj 20. listopada 2009. godine raspravio je Prijedlog odluke o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske sa Prijedlogom nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijelo 52 zastupnika i zastupnica u Hrvatskom saboru Republike Hrvatske aktom od 16. listopada 2009. godine. Odbor je prijedlog odluke raspravio kao matični odbor na temelju svoje nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskoga sabora kojim je propisano da odbor razmatra mišljenja i prijedloge ustavne naravi upućene Hrvatskom saboru te u postupku promjene Ustava Republike Hrvatske priprema prijedloge odgovarajućih akata. Predstavnici predlagatelja uvodno su obrazložili da prijedlog sadrži tri skupine predloženih promjena Ustava Republike Hrvatske i to promjene koje su utvrđene kao izravan uvjet za zatvaranje poglavlja pravne stečevine, promjene koje osiguravaju odgovarajuće ustavno-pravne osnove za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji te učinkovitog funkcioniranja Republike Hrvatske u Europskoj uniji te promjene Ustava koje su rezultat drugih inicijativa posebice dopune izvorišnih osnova Ustava uvrštenjem svih nacionalnih manjina koje biraju svoje zastupnike u Hrvatski sabor redefiniranjem uloge i postupanja Oružanih snaga Republike Hrvatske, uvođenjem osnova za kazneni progon i nezastarijevanje kaznenih djela ratnog profiterstva i djela počinjenih u procesu pretvorbe i privatizacije, naglašavanje ustavnog načela neovisnosti sudbene vlasti kroz jačanje ustavnog položaja samostalnosti i neovisnosti Državnog sudbenog vijeća i Državnog odvjetničkog vijeća a posebice jačanja stalnosti sudačke i državno odvjetničke dužnosti te stručnosti sudaca i zamjenika državnih odvjetnika, obvezatnost i besplatno obrazovanje do stjecanja prvog zvanja, uvođenje obveznog posebnog prava glasa za nacionalne manjine, utvrđivanje javnog bilježništva kao javne službe ustavnog značenja, uvođenje ostvarivanja biračkog prava u Republici Hrvatskoj, uređivanje načina donošenje državnog proračuna i uređivanje načina izbora sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske. Predstavnici predlagatelja posebice su detaljno obrazložili razloge ustavne promjene glede uvođenja osnove za kazneni progon i nezastarijevanje kaznenih djela ratnog profiterstva i djela počinjenih u procesu pretvorbe i privatizacije kao i promjene glede obveznog posebnog prava glasa za nacionalne manjine i ostvarivanje biračkog prava u Republici Hrvatskoj. U raspravi je izraženo zadovoljstvo glede velike podudarnosti prijedloga promjena Ustava Republike Hrvatske koje je predložila Vlada Republike Hrvatske i prijedloga promjena koje je predložila skupina zastupnika u Hrvatskom saboru, posebice glede promjena koje se odnose na zatvaranje poglavlja u pristupnim pregovorima sa Europskom unijom i promjena Ustava koje se odnose na modalitete pristupanja i funkcioniranja Republike Hrvatske uniji. Razlike u rečenim promjenama koje je predložila skupina zastupnika u Hrvatskom saboru glede uloge guvernera Hrvatske narodne banke, glede pravne osnove članstva i prijenosa ustavnih ovlasti Republike Hrvatske, sudjelovanja u institucijama Europske unije i primjene prava Europske unije u pravnom poretku Republike Hrvatske raspravit će se u demokratskom dijalogu i iznaći optimalna rješenja. Dogovorom će se svladati i sitne razlike i u prijedlozima glede neovisnosti sudbene vlasti. U raspravi je utvrđeno da postoje razlike u pristupu pojedinim prijedlozima promjena Ustava u odnosu na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, te je s tim u svezi podržana promjena glede dopune izvorišnih osnova Ustava uvrštenjem svih autohtonih nacionalnih manjina koji biraju svoje zastupnike u Hrvatski sabor. Izraženo je i mišljenje da bi trebalo razmotriti i prijedlog da se briše riječ autohtonih, a ne brišu riječi i drugih jer postoji mogućnost doseljavanja nekih drugih nacionalnih manjina na područje Republike Hrvatske kojima će se osigurati zaštita na temelju pravne stečevine Predmetom usuglašavanja različitih prijedloga treba biti i odredba o ulozi i postupanju Oružanih snaga Republike Hrvatske, obvezatnosti i besplatnosti obrazovanja do stjecanja prvog zvanja, potreba uvrštavanja u Ustav i javnog bilježništva kao javne službe ustavnog značenja, te uređivanje načina donošenja državnog proračuna i izbora sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske. Prigodom usuglašavanja prijedloga promjena glede nezastarijevanja kaznenih djela učinjenih u procesu pretvorbe i privatizacije potrebno je voditi računa da rješavanje osigurava odgovornost za počinjena kaznena djela i omogućava oduzimanje tako ostvarene dobiti. Glede prijedloga promjena o uvođenju obveznog posebnog prava glasa za nacionalne manjine istaknuto je da u Europi jedino Slovenija i Rumunjska imaju takvo rješenje. Ustavom Republike Hrvatske propisano je da se zakonom može pored općeg biračkog prava pripadnicima nacionalnih manjina osigurati posebno pravo da biraju svoje zastupnike u Hrvatski sabor, a da Zakonom o izborima zastupnika u Hrvatski sabor to pravo nije propisano. u raspravi Hrvatski sabor je 16. listopada 2003. godine donio odluku da se ne daje vjerodostojno tumačenje članka 4. a u vezi sa člancima 15. i 16. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor koji uređuju pravo glasa pripadnicima nacionalnih manjina. Iz obrazloženja rečene odluke proizlazi da takvo stajalište Hrvatskog sabora izražava nedvojbenu volju Hrvatskog sabora koja je izražena u postupku donošenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina kada nije prihvaćen amandman na tekst konačnog prijedloga toga zakona u sadržaju kojim bi se omogućilo pripadnicima nacionalnih manjina da glasuju dva puta. Sukladno ovoj jezičnoj, logičnoj, sintetičnoj, povijesnoj i konačno teleološkoj raščlambi nedvojbeno je da birači imaju pravo i dužnost glasovati samo jedanput što znači da ako su pripadnici nacionalne manjine mogu glasovati za jednu od listi političkih stranaka ili neovisnih kandidata u jednoj od izbornih jedinica kao i pripadnici hrvatskog većinskog naroda ili za predstavnike nacionalnih manjina u posebnoj izbornoj jedinici. Također se napominje da Ustavni sud Republike Hrvatske 17. rujna 2003. godine nije prihvatio prijedlog Talijanske unije i Srpskog narodnog vijeća za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti sa Ustavom odredbe članka 3. stavka 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor koja uređuje to pitanje. Iz obrazloženja rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske proizlazi da osporena odredba Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor propisuje pravo i dužnost svakog birača da na izborima glasuje samo jedanput čime se u izbornom zakonodavstvu Republike Hrvatske izražava pravilo da birač nakon što jedanput obavi glasovanje na izborima, na dotičnim izborima nema pravo ponovno pristupiti glasovanju i još jednom glasovati, odnosno nema pravo glasovati nakon što je već glasovao. Osporena odredba Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor sadrži univerzalno i opće prihvaćeno načelo prema kojem je biraču dopušteno da na jednim izborima obavi glasovanje samo jedanput neovisno o tome koji je izborni sustav primijenjen, na koji način se glasovanje obavlja i koliko glasova birač na tim izborima ima. Načelo jednokratnog prava glasovanja i broja glasova koje zakonodavac priznaje na izborima, prema tome dva su različita izborno-pravna instituta koji ne ovise jedan o drugom niti su međusobno povezana na bilo koji način kao što pogrešno smatraju predlagatelji. U svezi sa rečenim dio članova odbora nije podržao prijedlog promjene Ustava iz članka 5. Prijedloga nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske. U raspravi je izražena potreba ažuriranja biračkih popisa i njihovo čišćenje od mrtvih duša, te dio članova odbora nije podržao Prijedlog promjene Ustava Republike Hrvatske iz članka 8. prijedloga nacrta kojim se predlaže da hrvatski državljani ostvaruju svoje opće i jednako biračko pravo na izborima koji se održavaju u Republici Hrvatskoj čime se ukida glasovanje na posebnim biračkim mjestima u inozemstvu. izrečeno proizlazi da pravo glasa ostaje za hrvatske državljane, ali da svi hrvatski državljani sa prebivalištem u inozemstvu u izborima za zastupnike Hrvatskog sabora i Predsjednika Republike Hrvatske moraju doći na glasovanje na biračka mjesta u Republici Hrvatskoj. To je bio prijedlog dakle primjene ustavnih promjena koji dio članova odbora nije prihvatio. U raspravi je istaknuto da će svi oblici javne rasprave doprinijeti stvaranju preduvjete za iznalaženje najboljih rješenja. U svezi s time predsjednik odbora pozvao je sve pravne fakultete, fakultete političkih znanosti, ekonomske i filozofske fakultete na području Republike Hrvatske kao i druge zainteresirane institucije da organiziraju rasprave i druge oblike upoznavanja javnosti sa ustavnim promjenama. Nakon rasprave odbor je jednoglasno sa 10 glasova za prihvatio sljedeći zaključak. Prihvaća se prijedlog 52 zastupnika u Hrvatskom saboru da se pristupi promjeni Ustava Republike Hrvatske. Hvala. Hvala. Gospodin Pupovac se javio za ispravak netočnog navoda, međutim ovo je pročitano izvješće odbora pa nema, mislim. Da li želi? Ne. U ime

U ime Odbora za rad i socijalno partnerstvo, predsjednik odbora gospodin Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče, kolege zastupnici Odbor za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora je na 31. sjednici održanoj danas 22. listopada raspravljao o Prijedlogu odluke o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske s Prijedlogom nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijelo 52 zastupnika u Hrvatskom saboru aktom od 16. listopada 2009. godine. Odbor je Prijedlog Odluke o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske s Prijedlogom Nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske raspravio u svojstvu zainteresiranog radnog tijela. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da pripreme za članstvo u Europsku uniju podrazumijevaju i odgovarajuće Ustavne prilagodbe. Sve promjene Ustava sadržane u prijedlogu sistematizirane su u tri skupine. Prvu skupinu čine izmjene i dopune kojima se intervenira u postojeće Ustavne odredbe, drugu čine dopune ustavnog teksta novim odredbama, dok se treća skupina odnosi na uvođenje nove glave gdje se uređuju posebna pitanja, članstva u U raspravi su članovi odbora ukazali da je ovaj prijedlog u većem dijelu sličan prijedlogu kojeg je uputila Vlada Republike Hrvatske, te da manji dio je ostao za usuglašavanje. Također predstavnica predlagatelja odgovorila je na niz pitanja koja su postavljena u raspravi, a odnose se na donošenje državnog proračuna, pravo glasa nacionalnih manjina i druga pitanja. U raspravi odbor se posebno osvrnuo na odredbu koja se odnosi na nezastarijevanje kaznenih djela počinjenih u procesu pretvorbe i privatizacije. Kako su ova kaznena djela počinjena u vrijeme Domovinskog rata, odredbe o nezastarijevanju omogućiti će kažnjavanje počinitelja, odnosno ratnih profitera. Budući da su tijekom postupka pretvorbe i privatizacije počinjene brojne nezakonitosti koje su izazvale velike štete gospodarstvu, hrvatska javnost s pravom očekuje kaznenu odgovornost za kaznena djela počinjena u pretvorbi i privatizaciji, bez mogućnosti pozivanja na zastaru. Stoga odbor predlaže da Hrvatski sabor osnuje posebno radno tijelo ili radnu skupinu koja će u suradnji sa relevantnim institucijama pratiti učinke na otklanjanju i sankcioniranju kaznenih djela počinjenih tijekom postupka privatizacije i o tome jednom godišnje izvijesti Hrvatski sabor. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Odluku o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske. Također odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese slijedeći zaključak: Hrvatski sabor osnovat će radno tijelo koje će pratiti rad nadležnih institucija zaduženih za otkrivanje i sankcioniranje kaznenih djela počinjenih tijekom pretvorbe i privatizacije, a koje će o svom radu jednom godišnje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Ima li tko? Nema. Prije nego prijeđemo na raspravu po klubovima, objavljujem da sam na temelju članka 113. stavak 3. Poslovnika Hrvatskog sabora uvrstio Prijedlog 52 zastupnika i zastupnice u u dnevni red po pitanju pokretanja povjerenja potpredsjedniku Vlade i ministru Damiru Polančecu. Prijedlog se umnožava i dijeli u pretince, pa ga tamo možete naći kasnije. Uvrstio sam prijedlog 52, 52, 54 zastupnika o pokretanju pitanja povjerenja potpredsjedniku Vlade i ministru Damiru Polančecu. On se umnožava i dijeli u pretince, na članku, u zakonskom roku. Prema tome, to je na temelju članka 113. stavak 3. Idemo dalje. Otvaram raspravu.

Jasno da bi nam danas bilo možda draže da raspravljamo o sudbini 3. maja nego Ustava, ali bez obzira na sve IDS jasno da stoji iza ovoga. Ja ću početi ovako, od iza, od referenduma. Razumljivo da bi glas dijaspore trebalo preispitati, međutim ja isto tako mislim da nema straha da bi zbog dijaspore, tj. glasača iz Bosne i Hercegovine referendum Europsku uniju mogao pasti. Ja to jednostavno, u to ne vjerujem. Pa i državljani Bosne i Hercegovine sa hrvatskom putovnicom radije će po ulasku Hrvatske u Europu putovati Europom, svijetom, izbjegavajući one sramotne tretmane na aerodromima kojima smo izloženi recimo, no što će glumiti jednoga pjevača. Stoga, ako sam siguran u nešto onda sam siguran da će hrvatski državljani glasati za Za razliku od toga, jučer na Hrvatskoj radioteleviziji, mislim da je dobro da su to prikazali, dogodila se jedna sramota hrvatske države, nas kao Sabora, hrvatskog pravosuđa, zemlje u cjelini. Dođe, ako se ne varam, onaj Knežević iz Bosne, kaže pucao sam u zrak 5 hitaca, za 10 minuta išeće iz zagrebačkog Županijskog suda, pritom opjevavši ne znam hrvatsko pravosuđe, umjesto da ga se zatvori on glumi tamo nekog heroja. Prema tome ako bi za nešto trebalo neki uhidbeni nalog onda zasigurno ne iz iz tog zaključivati sa zemljama Europske unije jer tamo ti odnosi ipak malo drugačije funkcioniraju nego za Hrvatske iz Bosne i Hercegovine i obrnuto za bošnjake, ne znam za Srbe i tome slično, jer ovo što se dešava na relaciji Zagreb-Sarajevo-Beograd postaje jedna civilizacijska sramota. Zašto će svi biti manje-više za Europsku uniju? Pa zato jer će se po ulasku u Europsku uniju i na ovim prostorima zasigurno manje krasti, zato jer će Hrvatska u periodu od 4, 5 godina u Europsku uniju doći do eura, bez eura nećemo biti u stanju servisirati vanjski dug. Nije problem niti taj dug vraćati, nego je problem u ovom trenutku osiguravati devize, i zato jer ćemo biti vjerojatno gospodarski daleko zanimljiviji. Dovoljno je pogledati u ovom trenutku tržište nekretnina, graditeljstva, industrije, trgovine, sve se urušava. Između ostalog jasno i zbog korupcije, nečinjenja, jasno i između ostalog i zbog politike Hrvatske narodne banke od 2000. do 2007., odnosno precijenjene kune koja je urušila izvoznu ekonomiju, a to onda znači dobar dio izvozne industrije, ali danas pri osobnoj zaduženosti građana od 135 milijardi kuna, gospodarstva još toliko razumljivo da kunu treba čuvati kao zjenicu oka svoga. I jasno je da se treba izboriti za autonomnost Hrvatske narodne banke čija je politika obvezatnih pričuva spasila hrvatski bankarski sustav od sudbine jedne Mađarske, itd. Ali ponavljam, politika HNB-a i precijenjene kune u vremenu 2000. do 2007. urušilo je industriju, izvoznu ekonomiju, potakla uvoz, potrošnju, nerad i to se usuđujem reći koliko god možda to danas bilo i nepopularno. Prije nego se dotaknem pretvorbe i zastare IDS bi volio vidjeti u Ustavu, a na tom tragu i odredbe koje bi tim Zaštićenim najmoprimcima jamčile da dođu već jedanput ne u posjed, nego vlasništvo stanova u kojima neki žive 50, 55 možda i 60 godina, čija je sudbina ako izađu izađu izvan tog stana da će ih stvarni vlasnik iseliti, odnosno izbaciti na ulicu, značaj nema zastarijevanje za kriminal iz pretvorbe, apsolutno sam za ali zašto ne riješimo sudbinu tih 5 tisuća obitelji koji su, usuđujem se reći neka me nitko zbog toga ne ispravlja, u kojem su bili u sudbini su onoj u kojoj su bili Židovi 30-tih godina. Ja se slažem da je nacionalizacija bila nepravda, ali da li jednu nepravdu možemo ispravljati jednom drugom možda još i većom nepravdom. Komunisti su nacionalizirali stanove, slažem se da je to bio jedan ideološki primitivizam, a danas demokrati iz tih stanova lišavaju „stanarskog prava“ ljude koji u njima žive 50, 55, ili 60 godina. Treće, načelo pozitivne diskriminacije, Hrvatska šta radi, kažnjava one političke stranke koje zastupaju manjinske vrijednosti, ali i principom da oni znači pripadnici manjina biraju za koga će glasati ili za manjinskog zastupnika ili za stranku znači i njih se svjesno, te manjine separira, segregira odnosno na neki način diskriminira, jer u etnički pod navodnicima, usuđujem se reći najčišćoj državi na svijetu što smo postali nije baš ugodno uvijek izjašnjavati se pripadnikom neke nacionalne zajednice. bi o tome ja mislim trebali konačno početi otvoreno govoriti i znamo da svi tim odredbama gube osim HDZ-a. Problem je što 2000. mi smo primijenili to načelo za koje se danas zalažemo, problem je u tome što smo broj zastupnika manjina sa 5 povećali na 8, a s druge strane smo ih lišili dvostrukog prava glasa, čime je stranka na vlasti dobila prednost u izborima a u zagrljaj pridobila i prigrlila još 8 manjinskih manjinskih zastupnika. Zastara članak 7., nikada nisam rekao i ne mislim da svi koji se bave poslom u Hrvatskoj, biznisom su kriminalci, to jednostavno ne može biti. Nema težega od nekome u ovome trenutku plaćati plaću, plaćati poreze, isplaćivati doprinose i to u zemlji gdje se doslovce puno toga urušava. I utoliko gospodarstvenike, prave gospodarstvenike treba držati kao malo vode na dlanu, jasno, tu ne mislim na one koji rade i vode ta monopolistička poduzeća od jednoga HAK-a, Hrvatskih cesta, HEP-a, Vode, itd., željeznice, tu mislim na male obrtnike, na zanatlije, na srednje jasno i velike tvrtke koje vode ljudi koji su sve pošteno stekli. Jednako tako ne mislim da svi koji su sudjelovali u pretvorbi su bili lopovi da možemo za njih reći „vi ste banda lopovska“, ne nisu svi, bilo je onih koji su pošteno, uglavnom radeći svijetom došli do svog prvog milijuna dolara, eura ili ne znam čega, uložili su taj milijun eura ili dolara u Hrvatsku, i oni trebaju biti primjer. Međutim, takvih je na žalost jako malo. Bilo je i onih koji su sudjelovali u pretvorbi sa radnicima poduzeća, preuzeli da ne dođu hohštapleri ili maheri kakvi su uglavnom sudjelovali u pretvorbi i na taj način su sačuvali tvrtke. I te ljude treba apsolutno poštovati ali tih pojedinaca je možda najviše najviše 4, 5% od sviju onih koji su sudjelovali u pretvorbi, i ne može ih biti više. Svi ostali posve otvoreno ću reći, za mene su kriminalci, koji su ja bih rekao i kriminalnu vlast, željeli porobiti Hrvatsku tako da danas imaju sve a zemlja i ova sirotinja danas više nema gotovo ništa, pa čak ni nade. Treba pitati čemu se nadaju oni radnici u „3. maju“. to što su sve dobili jasno još nije dosta, oni hoće još, njima to što 90. nisu imali ništa, a danas imaju sve razumljivo je da nije dovoljno, što žele danas. Danas neki od njih žele Pantovčak, jer znaju da preko te institucije mogu utjecati na samu vlast, znaju da i ovako osiromašena zemlja ima još nekih resursi i te resurse žele za sebe kao što su dobili i one prije ovih, jer ako do njih ne dođu danas neće doći ni sutra, a možda će zbog toga sudbina njihova biti poput „Glembayevih“ i to je zapravo bit. To ne smiju dobiti, neće na Pantovčak ali ne bi trebali niti oni koji na neki način okružuje podzemlje. Revizija da ili ne, apsolutno. Zašto? Pa zato jer je ona vršena u ratu, ratu, ta pretvorba, i ona kao takva ta pretvorba ima biti smatrana ratnim zločinom, a ratni zločin razumljivo ne smije zastarjeti, ali se postavlja pitanje da li je 2009., da li je 2009., 10., 11. ona „moguća“. Ja želim vjerovati da da, ali da budem iskren malo sumnjam u to, i mislim da bi se mogli građani ako se ovdje ne pokaže pokaže jedan konsenzus i odlučnost, razočarati kao i u neispunjeno 3. siječanjsko obećanje o reviziji pretvorbe ili predsjednikovo da će iz Austrije, LIchensteina, Švicarske u zemlju vratiti 7, 8 milijuna maraka, eura ili što je onda bilo. Mislim da se moglo puno više po tom pitanju od 2000. do danas da je bilo volje, ali nije se htjelo, a 2010. mislim da će biti daleko teže. Znači otkuda početi? Dakle, od pitanja kako ste gospodo došli do prvog milijuna maraka, do prvog milijuna dolara, švicarskih franaka, oni koji na to pitanje ne mogu odgovoriti jasno je da bi bez svega trebali ostati, to je jednostavno. Ali u Hrvatskoj na žalost ništa nije jednostavno osim potkradati državu, e tu ide sve kao po loju. Da će biti sa tom revizijom problema, Hrvatska je gospodarski ranjiva, ako je neko poduzeće „pod istragom“ postavlja se pitanje tko će sa njim raditi, možete izgubiti sve poslove, možete učiniti veću štetu nego korist, ali sigurno u ovo valja ići. Može ta firma ostati bez kredita, jamstva i slično. I ono što je najgore ja ne vidim tko će u tu reviziju ući, današnje Državno odvjetništvo sumnjam, sudovi, ovakvi kakvi jesu sumnjam, do sada nisu se u to upuštali ni Vlade, nisu se upuštali predsjednici, a da su imali mehanizme imali su, ali činjenica je da nije bilo političke volje. Vrijedilo je načelo "Neka narod za nas glasa, a neka nas ti kapitalisti financiraju." Pošto za mene ti isti neće glasat, a neće mi ni financirat, što mi stvara ozbiljne probleme, ali onda ja mogu obećati reviziju pa makar, ja volim reći, prošao kao Kennedy jer pretvorba je doista bila majka svih pljački iako u zadnjih 6 godina to se činilo u ovoj zemlji i drskije i bezobzirnije nego '90-ih, a najbolji i najrječitiji primjer su ovaj "Podravka", "HAK" itd. Gdje je problem kod te revizije? Ako je nešto stečeno znači nečasno, a potom prodano trećem koji je to nešto kupio recimo u dobroj vjeri. Prvog treba u lance, drugog treba pustiti da radi. Problem je ako ste prvo poduzeće kupili nečasno, a ostalo pošteno po onoj Onassisovoj "Nemojte me pitati za prvi milijun dolara, pitajte me za svaki cent nakon toga.", onda morate ostati bez svega. Problem su naše banke. To je najveća banditska privatizacija. Mi smo sanirali banke koje su pretvorene u strane eskpoziture u kojima se danas nalazi 320 milijardi kuna aktive, sanirane su sa 15 milijardi kuna. Marić će reći 50, 60 ili 80, prodane za 7. I što bi sad tu trebalo napraviti? Pa trebalo bi u zatvor bivše premijere, trebalo bi u zatvor bivše ministre financija ili ne znam gospodarstva koji su dopustili da se na taj način orobi Hrvatska, ali kao i zbog ratnog zločina onda će se vjerojatno žrtvovat neke druge, a ne one koji su sve to osmislili. Ja si stvarno postavljam pitanje da li bi upravo od tih ljudi, znači tih koji su osmislili tu pretvorbu i privatizaciju trebalo krenuti? Apsolutno, trebalo bi najprije njih zatvoriti, a tek onda krenuti dalje. Znači njih bi trebalo lišiti imovine, odlikovanja i krenuti dalje. Jer prilika čini lopova, ali se postavlja pitanje normalno tko je sve to osmislio? Dali smo priliku ljudima i neki ljudi su je iskoristili. Što su oni radili? Oni su krali po zakonima i sad će dokazivati da sve što su radili, radili su shodno zakonima. I znate što je, sad sam se sjetio, ovaj Todorić leteći u helikopteru rekao jednoj slovenskoj otprilike novinarki. Da je hrvatska pretvorba najbolja na svijetu jer da nitko nije u zatvoru i da je iznjedrila 300 dobrih tvrtki. Jasno najbolja je za njih, ali za sirotinju je ta pretvorba tragična. Ali oni koji imaju posla u takvim tvrtkama, i to treba reći, šutjet će jer ne žele završiti kao što će možda sutradan završiti radnici "3. Maja" ili željezare u Splitu itd. A problem je bio naprosto, pod navodnicima, banalan. Bio je rat, krenula je pretvorba, znalo se onaj tko će do toga doći postat će nakon toga stup društva i nitko ih neće dirati, ali mislim da se to pitanje definitivno mora otvoriti, a poći bi trebalo od onih koji su sve to '90-ih godina osmislili. Ja sigurno ne navješćujem nikakva uhićenja, opozicija to ne može, ali znam tko bi ih mogao, ta uhićenja, u ovoj zemlji stopirati. Hvala lijepa gospodine zastupniče. Imamo najprije jedan ispravak netočnoga navoda i poštovani zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Kajin je kazao da sam ja nekoliko puta govorio da sanacija banaka je koštala 30, 40, 50, 80 milijardi. Ispada da uvijek drugi podatak govorim. To nije točno, ja sam uvijek govorio i govorit ću samo jedan podatak, a to je 87 milijardi i 400 milijuna kuna je ukupno Republiku Hrvatsku koštala sanacija banaka u Hrvatskoj. A podatak koji vi kažete da su prodani za 7 milijardi također nije točan. Prodane su za 5,4 milijarde kuna. Hvala lijepo. **Mimica, Imamo i povredu poslovnika koji prijavljuje poštovani zastupnik Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** Ja se samo koristim podacima Državne revizije. Ne može biti 87 milijardi jer bi to bilo 3 proračuna Republike Hrvatske. Negdje oko 15, prodano za 7. **Mimica, Neven ovo nije bilo pozivanje na povredu poslovnika niti na članak, a bio je pokušaj diskusije, nastavka rasprave. Za riječ se javio u ime predlagatelja poštovani zastupnik Zoran Milanović. Izvolite. Na tragu nekih intervencija imam potrebu na nekoliko riječi. Dakle, ovaj prijedlog koji smo podnijeli, koji je u tehničkom u nekakvom volumenskom smislu u nekim dijelovima sličan prijedlogu Vlade koji smo davno mogli raspraviti u ovom Saboru još kad smo predlagali u 2. mjesecu, ima i izmjena koje su bitno drukčije i koje mijenjaju smisao, sadržaj, obuhvat, prirodu, racio onoga što se želi promijeniti. Ono što je bitno i na što želim skrenuti pozornost, pa molim svakoga tko misli ili može dokazati drukčije da me ispravi je dakle, rukovodili smo se isključivo općim i javnim interesima. U ovim prijedlozima nećete prepoznati niti jednu posebnu skupinu. Vjerojatno su vas mnoge legitimne, interesne, posebne, specijalne skupine povlačile za rukav, predlagale unesite ovo ili ono, toga ovdje nema. Ovo su isključivo načelne stvari koje se tiču općih pravila igre i poretka u Republici Hrvatskoj koji bi trebali vrijediti još neko vrijeme. Pa tako i odredba široko razrađena, elaborirana, obrazložena odredba o ukidanju zastare za kaznena djela počinjena u postupku privatizacije i pretvorbe kao i za kaznena djela protuzakonitog bogaćenja i ratnog profiterstva u vrijeme oružane agresije na RH. Ja prihvaćam intervenciju uvaženog zastupnika da se radi o autentičnom prijedlogu Vlade i HDZ-a, to nitko ne osporava, to su 2 prijedloga. Dakle, jedan prijedlog je prijedlog SDP-a i sada skupine zastupnika, odnosno 3 kluba zastupnika, taj prijedlog je na stolu već više, odnosno skoro 2 godine. Skoro 2 godine mi smo taj prijedlog stavili u proceduru i tražili o njemu očitovanje. Postoje 2 konkurirajuća prijedloga. Svoj smatramo kvalitetnijim, obuhvatnijim smatramo da je upravo tako rješenje u interesu pravnog poretka i u interesu uvođenja fer pravila igre. Međutim jednu stvar teško možemo negirati, a to je tvrdnja i ispravite me ako govorim pogrešno, da se takvom rješenju kakvo je od strane SDP-a poslano u proceduru još prije 2 godine jedan broj uvaženih zastupnika i predstavnika i Vlade i HDZ-a, a neki danas ovdje sjede i u Saboru, protivio i da je smatrao da nije dobar, da nije provediv, da nije realan i da ga ne treba prihvatiti. I o tome govorim. I sada konačno možemo sjesti, evo vidim da će kolega Šeks ispraviti navod. Ali ponovit ću, dakle ispravite nalog, ispravite moju tvrdnju. Da se jedan broj uglednih, svi su uglednih, jedan broj zastupnika HDZ-a i visokih dužnosnika nije protivio unošenju ovakve izmjene u hrvatski Ustav. To je činjenica za koju imamo materijalne dokaze. I ovo je politički dijalog i u okviru tog političkog dijaloga, to ćemo ponavljati. Isto tako jasnoće radi, neću reći istine radi, jer to je omiljena poštapalica, ali svatko od nas istinu možda vidi na drugi način. Dakle, jasnoća, s moje strane radi. Na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav bila je intencija da se jednim zaključkom negativno ili barem većina odbora negativno očituje o nekim člancima iz prijedloga grupe zastupnika. Konkretno o člancima koji se tiču dopunskog prava glasa za nacionalne manjine i članku, koji mijenja članak 45. hrvatskog Ustava, a govori, uvodi pojam glasovanja u Republici Hrvatskoj. Još jednom jasnoće radi, jer nakon ovoga čekaju nas razgovori, čekaju nas pregovori. Vidimo da i vi najavljujete javnu raspravu. Dakle, pozvali ste i na odboru gospodine Šeks, potpredsjedniče Sabora i sveučilišne profesore da se uključe u te rasprave, da organiziraju javne tribine, stručne skupove. To naravno, ali bili smo jasni da će se to dogoditi, nije na tragu onoga što je tražila premijerka. Tražila je da postupak bude kratak i da ne traje previše dugo radi naših vitalnih gorućih interesa, priključivanja Europskoj uniji. Vidite da je ozbiljan postupak i da ne može biti slomljen preko koljena. Ono što nećemo i ne želimo, ne želimo odugovlačenje. Nećemo raspravljati samo radi rasprave. Ali radi sadržaja hoćemo. Dakle, još jednom ću ponoviti, da je u prijedlogu izmjena Ustava koji je podnijela Vlada, a tiče se referenduma, rečeno da se na referendumu odlučuje većinom birača koji su glasovali u Republici Hrvatskoj, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača. Dakle, nama je ovo jasno. Dakle, kriterij za većinu je većina u Republici Hrvatskoj. Morat ćemo još samo protumačiti uz inspiraciju, ali i uz zdrav razum, što je to većina u Republici Hrvatskoj. Pa ćemo se naći negdje. Ali nećemo kategorički uvjetovati. Nismo unaprijed odbacili kategorički niti jedan vaš prijedlog. U tom smislu je bila moja intervencija. Mislim da me niste dobro slušali, kao što me niste dobro slušali kada sam govorio o uhićenjima. Da, njih je bilo. I ako kažem da će ih vjerojatno biti još, ne zazivam policijski sat, nego govorim realno. Uhićenja je bilo, zakašnjelo očito, bilo je postupaka, političke odgovornosti i hrabrosti da se s njima suoči vrlo malo. Demantirajte te riječi. Kada sam govorio o Europskoj uniji i o zastupnicima ovoga Sabora. Onda sam mislio na to da ćemo ulaskom u Europsku uniju se i ponašati malo drugačije. Kada gledate u britanskom Parlamentu, ona je vrlo živa. Puno je dobacivanja, puno humora. Djeluje ovako malo kao predstava, kao "stage". Ali nemate kavanskog dobacivanja, kojeg kod nas u Saboru ima. Ljudi iz desetog ili petog reda, svejedno petoga ili prvoga, vam dobacuju, govore vam ti, a niste se u životu rukovali s njima. To je to europsko ponašanje. Nisam nikoga uvrijedio, samo pozivam na standarde, da će se kod izbora zastupnika o tome voditi računa. To su ti europski kriteriji, onda može biti i živo. Dakle, molim da se pozorno slušamo, jer ćemo morati sjediti i razgovarati da ne insinuiramo. Nema potreba za tim. Jedan prijedlog, drugi prijedlog. Prijedlog HDZ-a o ukidanju zastare u privatizaciji, prijedlog HDZ-a. Ne tvrdim da je zakašnjeo, ali tvrdim da se tijekom protekle dvije godine odbacivala takva mogućnost. I to je istina. Molim lijepo demantirajte. Hvala lijepo. Za ispravak netočnog navoda, javio se poštovani potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Ja ću vam kolega Milanović odmah uslišati vašu molbu da vas demantiram u tri navrata. Prvi, kada sam pozvao na Odbor za Ustav sve profesore pravnih fakulteta, rektore Filozofskog fakulteta, političkih znanosti, ekonomskoga, da se uključe i organiziraju u javnu raspravu. To nije inkompatibilno sa ocjenom predsjednice Vlade da se da se ustavne promjene trebaju izvršiti do kraja godine, niti sa mojom ocjenom da je moguće do sredine studenoga izvršiti ustavne promjene. Ono što se odnosi na da je vladajuća većina i neki članovi HDZ-a da su se protivili i da su negirali, i da su tvrdili da je nemoguće one ustavne promjene koje su vezane za kažnjavanje ratnog profiterstva privatizacijskoga i pretvorbenog kriminala, nije točno. Vi ste podnijeli prijedlog za promjenu Ustava 27. ili 28. kolovoza 2007. godine, dakle neposredno prije raspuštanja Sabora raspuštanja Sabora i raspisivanja izbora. Dakle, pred samu izbornu kampanju za izbore za Sabor 2007. godine. I ja sam to kao predsjednik Sabor i uvrstio u dnevni red sjednice Sabora. Za 15, 20 dana došlo je do raspuštanja Hrvatskog sabora. Prema tome, nije se tome protivilo, nego su se samo naknadno i kasnije ukazivale na velike i ogromne poteškoće za unošenje Ustav zabrane zastarijevanja kaznenih djela. I to i sada ostaje vrlo veliki problem. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepo. Prelazimo dalje na raspravu u ime klubova. Sljedeći je klub Hrvatske demokratske zajednice i poštovani potpredsjednik Hrvatskoga sabora gospodin Vladimir Šeks. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice će u najvećem dijelu u ogromnom dijelu podržati prijedlog ustavnih promjena koje su podnijeli zastupnici Kluba zastupnika SDP-a, HNS-a i IDS-a. kažem u ogromnom dijelu. Ja bih ga ocijenio da će to biti ne 90%, nego i 95% i 95% tih prijedloga najavljenih ustavnih promjena ova tri kluba opozicije. Zašto ćemo to učiniti? Zbog toga što postoje tri grupe razloga da podržimo taj prijedlog ustavnih promjena. Prva se odnosi na najveći dio mogućih ustavnih promjena koje se odnose na one odredbe Ustava, promjene Ustava koje omogućuju otvaranje i privremeno zatvaranje pojedinih poglavlja

koja je prihvatila i ugradila u svoj prijedlog ustavnih promjena one prijedloge i onaj predložak ustavnih promjena koje je izradila radna skupina Vlade i taj predložak te Vladine radne skupine koji je Vlada ugradila u svoj prijedlog Nacrta promjena Ustava i ovaj prijedlog zastupnika i zastupnica 52 stranke je praktično ad literam doslovce identičan i tu se odražava da postoji jedan puni konsenzus i puna suglasnost sa ustavnim promjenama koje su vezane za zatvaranje ili otvaranje pojedinih poglavlja uniji i načina funkcioniranja Hrvatske u Europskoj uniji. Tu dakle postoji jedna potpuna suglasnost i ta suglasnost će biti jasno i utvrđena utvrđena i kod donošenja i utvrđivanja nacrta Ustava i kod donošenja i same promjene Ustava. Ja ću sada govoriti o tome koje su to sve, gdje su te sve suglasnosti koje se očituju na jačanje uloge Hrvatske narodne banke, dakle monetarne vlasti, uvođenje državne revizije u Ustav, uvođenje da se izmjenom Ustava omogući da u hrvatski pravni poredak da se pravo Europske unije neposredno primjenjuje. Dakle, da sudovi i sva državna tijela po pristupanju Hrvatske u Europskoj uniji primjenjuju sve pravne norme Europske unije kao svoje, kao domaće da u slučaju kolizije ili pravnih praznina između domaćeg prava i europskog prava prednost ima europsko pravo ali ono postaje u isto vrijeme i hrvatsko pravo. Ili one odredbe koje se odnose da se promjenom Ustava treba omogućiti da Hrvatska prenosi dio svojih ovlasti koje tvore korpus suvereniteta na tijela unije, ili one odredbe koje će omogućiti da državljani zemalja članica imaju pravo i mogućnost glasovati na lokalnim izborima u Hrvatskoj jasno ako imaju prebivalište u Hrvatskoj. Ili na one ustavne promjene koje se odnose na jačanje neovisnosti sudbene vlasti, novi način izbora Državnog sudbenog i Državnog odvjetničkog vijeća koje više ne bi birao Hrvatski sabor nego bi to bilo dakle izvan sfere i zakonodavca i izvršne vlasti, na one ustavne promjene koje se odnose da se suci koji budu imenovani biraju doživotno do kraja svoje karijere do 70. do 70. godine. Dakle, cijeli taj splet ustavnih promjena je potpuno identičan i kompatibilan sa prijedlogom Vlade i prijedlogom ovih stranaka. Imamo nekoliko razlika. Suglasni smo također i oko toga da se sve manjine, ne samo autohtone nego da se sve manjine ali sada i one koje su pobrojane, koje nisu pobrojane u izvorišnim osnovama Ustava da se one unesu u izvorišne osnove Ustava. Isto tako smo potpuno otvoreni za prihvaćanje ideje i inicijative da se suci Ustavnog suda biraju dvotrećinskom većinom glasova zastupnika i zastupnica u Hrvatskom saboru. Suglasni smo također da se implementira promjenom Ustava primjena europskog uhidbenog naloga koji znači jednostavno da Hrvatska kada uđe u Europsku uniju da pravosudna tijela Hrvatske i pravosudna tijela zemalja zemalja članica Europske unije izravno sudjeluju u predaji, izručenju ili osiguranju izvršenja kazne međusobno bez ikakve kompetencije i medijacije izvršnih vlasti. Ali jasno da tu postoje određeni uvjeti i pretpostavke. I nakon te promjene Ustava trebat će donijeti još odgovarajuće zakone kojima će se implementirati europski uhidbeni nalog. Pri tome treba imati na umu da postoji i Europska konvencija o zastarijevanju koja upućuje da se ne izručuju i ne predaju, država može otkloniti izručivanje ili predaju za ona kaznena djela za koja procijeni da su politički motivirana kaznena djela ili povezana sa politički motiviranim motiviranim kaznenim djelima. Promjenom ovoga Ustava omogućit ćemo da Hrvatska zaključi bilateralne međudržavne ugovore i sa zemljama koje nisu članice Europske unije o pravnoj pomoći, o izručenju i predaji, primjerice sa Bosnom i Hercegovinom, sa Srbijom, da sklopi bilateralne međunarodne ugovore koji će onemogućiti skrivanje pred pravdom i omogućiti da i hrvatski državljani budu podvrgnuti pravdi, da se nitko ne može sakriti, prikriti i da se može. Ali i tu, to će biti stvar tih bilateralnih ugovora i dogovora. I tu će se trebati dobro paziti sigurno kao što će sve zemlje u okruženju i sve zemlje koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije nastojati da jedna drugoj ne izručuju svoje državljane za politički motivirana kaznena djela a i za kaznena djela koja su vezana sa ratom i ratovima u bivšoj Jugoslaviji. To je važno reći da se ne stvara jedna pogrešna klima u javnosti, da će eto sada vrlo brzo ili promjenom Ustava ili na temelju međudržavnih ugovora, da će Hrvatska sada izručivati po bilo čijem zahtjevu svoje državljane isto kao što niti će te zemlje izručivati olako i bez vrlo jasne i utvrđene procedure niti svoje državljane po zahtjevu Hrvatske. To je taj europski uhidbeni nalog i kažem mi smo u svemu tome u biti potpuno suglasni, stvar je samo nekih tehnoloških nomotehničkih rješenja gdje će se bolje izraziti forma na bolji, funkcionalniji način nego sadržaj. ključne razlike u pristupu. Jedna se odnosi na ono kolokvijalno rečeno dvostruko pravo glasa. Tu sam ja i na Odboru za Ustav nastojao staviti jednu rezervu na taj prijedlog da se uvede dvostruko pravo glasa sa obrazloženjem da je to već jedanputa temeljito Hrvatski sabor i to u onom sazivu gdje je parlamentarna većina bila, nije bila nije bila HDZ parlamentarna većina nego SDP i HNS je upravo i SDP-ova parlamentarna većina tada kroz određene odluke Hrvatskoga sabora, kroz odluke Odbora za Ustav, za zakonodavstvo, kroz nedavanje vjerodostojnog tumačenja Hrvatskom saboru, kroz ili putem odluke Ustavnoga suda zauzela stajalište da da se ona ustavna odredba iz članka 15. koja je omogućavala zakonodavcu da uvede dopunsko pravo glasa, pored općeg prava glasa za pripadnike nacionalnih manjina da je ona donošenjem Ustavnoga zakona iz 2002. godine i da prema tome ostaje status quo u zakonodavnom i izbornom, po

Nemojte ubacivati nešta ono o potpisivanju kad vi jako dobro znate da u tom sporazumu stoji da će se polučeno od strane vas... da ćemo razgovarati Dakle, da se vratimo na to dopunsko pravo glasa. Tu je HDZ stavio jednu rezervu. Mi ćemo o toj rezervi rekao sam i raspravljati. Postoje različiti modaliteti različiti modaliteti o kojima možemo još i treba, raspravljat ćemo o tome. Ali načelno je sada naše stajalište da se u tom pravcu ne mijenja Ustav i da se Ustavom ne utvrđuje obvezatnost dopunskog prava glasa uz opće pravo glasa. Ali ćemo razgovarati o mogućim modalitetima da se doista, na najvišoj razini nema dame i gospodo nigdje u Europi ni jednim Ustavom u Europi nije utvrđeno dopunsko pravo glasa za pripadnike nacionalnih manjina, ni jednim. Postoji samo zakonom u Sloveniji gdje slovenski državljani mađarske i talijanske nacionalnosti kao posebno izborno tijelo biraju dva, odnosno jedan plus jedan zastupnika u Slovenski državni zbor i u Rumunjskoj gdje opet nema dva glasa, dva glasa, nego kroz jedan specifičan model gdje se razrješava pitanje zastupljenosti mađarske nacionalne manjine, odnosno Mađara, rumunjskih državljana u rumunjskom parlamentu.

nakon ove rasprave na kojoj nećemo prema našem dogovoru glasovati, nego ćemo ustrojiti jednu paritetnu zajedničku radnu skupinu koja će u narednom vremenu nastojati pronaći zajednička rješenja ako uspijemo u tome, a ja vjerujem da ćemo u lavovskom dijelu uspjeti i da ta radna skupina treba onda predložiti Hrvatskom saboru preko Odbora za Ustav, a i u političkim razgovorima što je ta radna skupina zaključila. Da li je uspjela i kako i da li je došla do zajedničkog prijedloga uzimajući u obzir vladin prijedlog ustavnih promjena i uzimajući u obzir jasno u cjelini i kako Vladin prijedlog tako i prijedlog skupine zastupnika. Hvala lijepa. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Za riječ se u ime predlagatelja javio poštovani zastupnik Zoran Milanović. **Milanović, Zoran (SDP)** Hvala i kratko s obzirom da je ovo ipak javna rasprava i prilika da se neke stvari kažu javno da ne bi ostale visjeti u zraku. Drago mi je da ste me ispravili onako precizno, jedino mi nije jasno jeste li na kraju bili za ili protiv ili ste samo skeptični u pogledu odredbe o ukidanju zastare u privatizaciji. Zašto ste šutili dvije godine? Ali to ćemo u nekom drugom dijalogu vjerojatno razriješiti. A što se tiče odredbe, odnosno neslaganja o dopunskom pravu glasa za pripadnike nacionalnih manjina, dakle ima nekoliko država u Europi koje imaju to dopunsko pravo glasa niste ih sve nabrojali. Ako nabrajate budite precizniji ima ih i u Skandinaviji. Švedska manjina ima još izraženiji i definiraniji status u finskom Ustavu, mada ih je tamo jedan do dva posto. Ali nije to presudno. Isto tako nema niti jedne države, nema niti jedne države koja ima toliki broj nacionalnih manjina navedeno u preambuli Ustava. Jel' tako da nema? Dakle, tu prihvaćamo jedan standard, ali kada je u pitanju dopunsko pravo glasa onda iz nekih vjerujem manje domoljubnih, a više profanih motiva, odnosno interesnih motiva to odričemo. Možemo razgovarati i o tome. To nije kategorički imperativ. Želimo čuti i stajalište onih zastupnika koji su u ovom Saboru predstavnici nacionalnih manjina sukladno važećim zakonima i njihova mišljenja. To je vrlo relevatno. Ali ono što stoji jest da Ustav, odnosno ustavna odredba ne može biti neustavna. Ako nešto propišete Ustavom i ako se okupite oko stava i političke volje, a to je samo stav a ne neka velika ideja da će nešto biti vrijedno zaštićeno Ustavom onda to postoje vrijednost zaštićena Ustavom i nikakvo autentično tumačenje iz 2002., nikakav Ustavni zakon to ne može promijeniti. Dakle, pitanje ovdje glasi isključivo postoji li volja da se nacionalnim manjinama to pravo omogući? I ako postoji zašto, odnosno ako ne postoji zašto ne postoji? Jer argument da je Sabor 2002. donio nekakvo autentično mišljenje ili odbio donijeti autentično mišljenje ili da je to pravo konzumirano Ustavnim zakonom postaje bespredmetno onog trenutka kada promijenite Ustav i kažete da je to Ustavom zaštićena vrijednost. Idemo vidjeti zašto ne bi bilo dobro da bude zaštićena, odnosno zašto bi bilo dobro da bude zaštićena. Ono što je paradoks je da je ustavotvorac 2000. godine na 2001. donio odredbu kojom je praktički široko odškrinuo vrata za takvu mogućnost, i rekao, ponovit ću, nimalo konkurirajuće da se pripadnicima nacionalnih manjina, pored općega prava glasa može dopustiti, odnosno dati dopunsko pravo glasa. Od te konstatacije, do njezinog ostvarenja samo je malen korak za onoga koji to želi. Pitam vas slijedeće, a zašto onda niste predložili da se ukine ta ustavna odredba, jer ona se očito nikad neće realizirati. Nikad. Dakle ustvari ustavotvorac je pod može dati mislio ne može i neće nikada dati. Onda bih, ako ste načelni, očekivao od vas da predložite brisanje takve ustavne norme da ne bi unosila zbrku, ali to niste učinili. Hvala. Zahvaljujem. Imamo ispravak netočnoga navoda, poštovani potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Ja ću ponovo udovoljiti vašoj želji da vas demantiram. A prvo, netočna je vaša teza i tvrdnja da postoje i neke europske zemlje koje imaju dopunsko pravo glasa. Ja sam rekao da Ustavom ni jedna europska zemlja nema dopunsko pravo glasa. Ni jedna. Kod toga ostajem. Drugo.

(SDP)** Ponovno upozorenje, uvaženim zastupnicima da se drže Poslovnika. Dobro. Bilo je jasno. Hvala lijepa. Slijedeći prijavljeni Klub zastupnika je klub HDSSB-a, uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice zastupnice i kolege zastupnici. Evo ovaj mali igrokaz između lijevih i desnih je ja bih rekao nepotreban, jer evo i sam gospodin Šeks, potpredsjednik Sabora, je izjavio da je 95% ako sam dobro razumio i shvatio gospodina potpredsjednika Sabora, zapravo 95% materijala iz ovoga prijedloga prijedloga da kažem klubova SDP-a, HNS-a i IDS-a, gospodi iz dakle vladajućih prihvatljivo. Mi nismo u HDSSB-u, dakle Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje nije sudjelovao u kreiranju, iako je oporba, da ne kažem ljuta oporba, nije sudjelovao u kreiranju ovog prijedloga kojega kojega su potpisali zastupnici SDP-a, HNS-a i IDS-a. Isto tako HDSSB nije sudjelovao niti u kreiranju prijedloga Vlade Republike Hrvatske, dakle vladajućih. HDSSB o cijeloj ovoj materiji ima svoje mišljenje i svoj stav, a jasno da ćemo se osvrnuti, odnosno osvrnut ću se u ovome izlaganju i o prijedlozima jednih i o prijedlozima drugih. Dakle, gospodin Milanović je iznosio redom, počevši od preambule Ustava u koji treba uvrstiti dakle 23 manjine, jerbo smo prošli puta raspravljali o Romima koji su, eto kažu, zaboravljeni, ali sada je i ta da kažem mala nepravda i stavljena, i to suglasno, gotovo rekao bih svim, suglasno mišljenju svih klubova i zastupnika u ovome Hrvatskom saboru. Kada je gospodin Milanović kao predlagatelj govorio o članku 7., dakle o sudjelovanju Hrvatske vojske u misijama izvan Republike Hrvatske, dakle izvan granica Republike Hrvatske ili pak sudjelovanje strane vojske i i aktivnostima strane vojske na teritoriju, na području Republike Hrvatske, onda je spomenuo i veću ulogu predsjednika Republike u odlučivanju. HDSSB stoji i dalje na stajalištu, stanovištu, kako god hoćete, da o tome treba odlučivati isključivo Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom. To su stvari koje se također tiču dakle i suvereniteta i odlaska Hrvatske vojske, a znamo da smo odlazili ratišta cijele Europe, pa i izvan Europe kroz našu povijest bližu i dalju i da o tome treba odlučivati Hrvatski sabor koji je izabran od hrvatskog naroda. Dakle svi zastupnici su izabrani na izborima za najviše predstavničko tijelo Republike Hrvatske. glasa, pravu glasa pripadnika nacionalnih manjina, o kojemu evo gospodin Radin, vidim da je i gospodin Pupovac reagirao i koji se zapravo kosi, odnosno odredbe se kose u onom Ustavnom zakonu sa odrednicom u Ustavu dakle posebno pravo glasa, a onda opet odredba da se samo može jedanput glasovati dakle na jednim izborima, na jednome biračkom mjestu. Kada bi hrvatska država bila definirana kao država svih građana koji u njoj žive, onda bi mnoge stvari bile bile riješene. Ja neću objašnjavati pojedinosti oko toga, sapienti sat, pametnom dosta. Ja ne znam da li je u preambuli američkog Ustava pobrojane, da da li su pobrojane 68 nacionalnih manjina, od Vijetnamaca, Tajlanđana, Kineza, Kazahstanaca, Tadžikistanaca, Pakistanaca i ostalih. Oni su svi državljani Amerike, oni svi imaju puna prava, uživaju puna prava i zaštitu američke države. Oni su prije svega Amerikanci. Pa tako i naši Hrvati u dalekim Sjedinjenim Američkim Državama. Mislim da u našim glavama još uvijek ili većine nas zapravo postoji ona jedna starinska misao koju bih ja sveo na rečenicu jesmo li mi država građana koji žive u ovoj državi, u ovoj državi Hrvatskoj, ili smo mi država nacija? Jesmo li mi država nacija ili država građana? Iz stoga proistječe, ovo je jedan rekao bih možda moderniji pristup, suvremeniji pristup ovoj materiji, koji će možda za 4 ili 8 godina u nekom drugom sazivu Sabora razmatrati iz kojega sve proizlazi i ove ljutnje i ove rasprave i ova javljanja iz klupa mogli bismo to vrlo jednostavno, vrlo zadovoljavajuće za sve građane, državljane Republike Hrvatske riješiti. Kada se govori o ukidanju zastare za kaznena djela u pretvorbi i privatizaciji onda vidim da postoji takmičenje između činjenice tko je to prvi spomenuo ukidanje zastare, je li to SDP, je li to gospodin predsjednički kandidat da ga ne reklamiram, ili je to HDZ sa ovom ovom mjesec dva, inicijativom itd. Ja mogu reći jednostavno da je u Statut Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje upisan upravo taj element, ukidanje zastare za djela, kriminalna djela učinjena u privatizaciji i pretvorbi, ali se ne busamo u prsa kada smo to napisali i tko je prije nas i je li netko prije nas napisao. Također sam suglasan sa činjenicom da smo na izborima 2000. godine svi očekivali od one koalicije učiniti jer ima instrumente, imala je alat da to učini u mandatu između 2000. i 2004. godine kako je rekao gospodin Matušić, a zašto nije ja ne znam, dan danas nam nije jasno, i vjerojatno su i izbori 2004. izgubljeni jer su iznevjerena očekivanja naroda.

djelovanjem nekih vanjskih čimbenika možda tjeraju u neke druge asocijacije, spominju se i druge asocijacije gospodo, ali ovdje u Ustavu ne spominjemo Europsku uniju, spominjemo udruživanje s drugim državama, ne kaže se ni Europske unije niti čega drugoga. Hoćemo li posebice istaknuti da u slučaju rješenja, kao što je ovdje ponuđeno dakle pristupanja hoćemo reći samo europskoj uniji, ali ne u drugu asocijaciju država, vrlo su bolna i traumatična iskustva Hrvatskoga naroda u takvim stvarima, u integracijama i dezintegracijama, evo pamtimo posljednji rat, koje su bile vrlo bolne, dezintegracija koja je plaćena desecima tisuća žrtava u Domovinskom ratu. Opet naglašavam obrambenom i oslobodilačkom. Zbog toga HDSSB je mišljenja da se udruživanje Republike Hrvatske s drugim državama, ili skupinom državama kao što je Europska unija, može ostvariti isključivo referendumom na kojemu bi se pozitivno o tome izjasnilo 50% upisanih birača plus 1. 1. Taj članak u Ustavu Republike Hrvatske već sada stoji, po našem mišljenju ne treba mijenjati. Upravo iz bojazni da se ne dogode neke stvari zbog kojih ćemo žaliti i mi i naša djeca i naši unuci. Zbog čega to mijenjati, zbog čega se bojimo da će se građani negativno izjasniti o ulasku u Europsku uniju, čiji je to strah? SDP-ov, HDZ-ov? Pa hrlimo tamo, objeručke, kao da je tamo med i mlijeko, zašto strah od mišljenja građana o pristupanju Europskoj uniji. Zar neće natpolovična većina birača u Republici Hrvatskoj glasati za ono za što se borimo 20 godina, što iščekujemo kao da dolazimo u zemlju Palestinu, zemlju meda i mlijeka. Otkuda strah, otkuda bojazan? Čemu mijenjati tu Ustavnu odredbu koja sada jasno i glasno kaže kako se pristupa u udruživanje s drugom državom ili skupini država. Nema potrebe da mijenjamo to, ili ako ćemo mijenjati onda moramo definirati da je to isključivo zbog pristupanja Europskoj uniji, dakle definirati kome to mi pristupamo i zbog čega se raspisuje referendum, u Ustavu Republike Hrvatske. Obrazovanje, besplatno, ja mislim da ono uopće nije besplatno niti je ikad bilo besplatno obrazovanje. Morate vi djeci sve kupiti za školu, znamo mi dobro koji smo roditelji kada djecu šaljemo u školu što im treba na početku a i tijekom školske godine, besplatno obrazovanje, to je tako jedan izraz koji je tako je tako jedan izraz koji je tako eto Ustavna odredba, i na koji se sada stavlja primjedba za prvo zvanje. Za prvo zvanje, ako netko mijenja fakultet onda nema pravo na besplatan ulaz. A ima li pravo student koji izgubi godinu i dalje pravo na besplatno školovanje na tom fakultetu. Neki dan sam razgovarao sa ženom čije je dijete upisalo fakultet uz osobno plaćanje, za osobne potrebe, i plaća 6 godina medicinu,

A netko tko izgubi godinu na medicini, imat će i dalje, koje je upisao prvu godinu o trošku države besplatno, imat će i dalje besplatno školovanje, je li to pravedno, je li to u redu? Dakle, uz ono što piše za prvo zvanje i uvesti još izraz uz redovnost školovanja, na visokoškolskim ustanovama, za srednju školu i osnovnu školu ili desetogodišnju školu da to ne važi ta redovnost. Nadalje, kada govorimo promjeni Ustava Republike Hrvatske niti jedne riječi, a prilika je prilika je da istaknemo da u Hrvatskoj postoje regije, mi moramo otvoriti poglavlje, u pregovorima s Europom u svezi regionalizacije Hrvatske, o tome ni jedne riječi. Zato govorim da sukladno procesu fiskalne decentralizacije, decentralizacije vlasti i pristupanja Europskoj uniji, a u okviru europskih regija u svezi poglavlja o regionalizaciji, u pretpristupnim pregovorima držimo da u Hrvatskoj treba zaživjeti regionalna samouprava i to u pet regija. MI ih možemo definirati ali o tome kasnije. S tim u vezi predlažemo formiranje drugog doma, Doma regija u Saboru Republike Hrvatske. Dom regija neće povećati broj zastupnika, ne bi trebao povećavati broj zastupnika. Naprotiv možemo smanjiti broj zastupnika u ukupnom broju. Dom regija koji bi bio u Hrvatskom saboru kao Gornji dom jamčilo bi se bolje funkcioniranje regionalne samouprave posebice na području ravnomjernog razvoja svih hrvatskih prirodnih sredina, a posebice bi trebalo biti zastupljeno pitanje ravnopravnosti u odlučivanju. Dakle, taj Dom bi upravo to osigurao. Ravnomjeran razvoj svih regija u Republici Hrvatskoj i ravnopravnost u odlučivanju što sada nije slučaj. Samo sekunda još gospodine potpredsjedniče. Molim vas da pustite me samo sekundicu, jel. Nadalje, mišljenja smo ako bismo Hrvatsku državu definirali kao državu svih njenih građana ili građana koji u njoj žive, iz čega sve dalje proizlazi pitanja, onda treba vratiti i naziv Hrvatski državni sabor jer je to Sabor svih njegovih državljana, ili njenih državljana.

Pa da. Na kraju, onih 5 minuta. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Dobro hvala vam gospodine potpredsjedniče, ali evo ovo će biti i naši prijedlozi za grupu koja će se formirati, a i amandmani kada bude vrijeme došlo da predložimo amandmane na promjenu Ustava Republike Hrvatske. Hvala lijepo. Ispravljam navod da je HDSSB ljuta oporba HDZ-u i podsjećam da je upravo glasom HDSSB-a, upravo Branimira Glavaša, u ovom Saboru donesen Zakon o golf terenima. To je zakon koji će omogućiti privatizacijsku pljačku sličnu onoj iz '90-ih godina. Zakon po kojem će u privatne ruke za male novce otići jedino što je u Hrvatskoj vrijedno ostalo to su tereni uz more. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ovaj drugi dio vam baš nije bio ispravak netočnog navoda nego jedan dodatak, onako privaga jedna. jedna. Klub zastupnika HSS-a, gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. **Grčić, Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici. Klub Hrvatske seljačke stranke je i u prošlotjednoj raspravi već iznio neka svoja stajališta vezana za Prijedlog izmjene dopuna dopuna Ustava Republike Hrvatske koja su bila predložena od strane Vlade Republike Hrvatske. Tako ćemo i danas nastojati neka svoja viđenja prezentirati ovdje vezano za prijedlog koji smo dobili. Složili smo se da postupak izmjena i dopuna ide u dobrom smjeru. Podržali smo model kojim se želi doći do kompromisnih rješenja i u što vjerujemo vjerujemo i danas da ćemo u takvim modelom rada i usaglašavanju ovih prijedloga doći do konsenzusa. Naše stavove potvrđuje i velika podudarnost prijedloga promjena Ustava Republike Hrvatske koje imamo danas, koji su predloženi od strane 52 zastupnika i promjena koje je predložila Vlada Republike Hrvatske. Ta podudarnost posebno se odnosi na promjene koje se odnose na zatvaranje poglavlja u pristupnim pregovorima sa Europskom unijom kao i na modalitete pristupanja i funkcioniranja Republike Hrvatske sutra u EU. Mi u klubu Hrvatske seljačke stranke vjerujemo da će se dogovorom riješiti razlike koje postoje u prijedlozima i mi u HSS-u također namjeravamo doprinijeti da se te sitne, možemo možemo reći sitne razlike, prevladaju kako bi naš najvažniji dokument donijeli konsenzusom i otklonili percepciju javnosti o postojanju dviju grupa u Saboru koje vuku ili imaju svoje prijedloge svaka na svoju stranu. Na nužnost ustavnih promjena ukazuje nam i Europska unija i u cilju dovršetka pregovora o pristupanju te osiguravanju ustavno-pravne osnove za pristupanje EU utvrđuju izravne uvjete ili kako to popularno kažemo mjerila za zatvaranje poglavlja. Utvrđeni kriteriji traže usklađivanje zakonodavstva i jačanje administrativnih kapaciteta kao i reforme koje uključuju promjenu nadležnosti pojedinih državnih tijela i institucija. Usaglašavanjem različitih prijedloga sa izmjenom Ustava doći ćemo do rješenja koja osiguravaju uspješno funkcioniranje ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske kao ispunjenje postavljenih kriterija od strane EU. Izmjena Ustava otvorit će put izmjenama više zakona kako bi se što prije europska praksa i europska načela oživotvorili i u Republici Hrvatskoj. Vjerujemo da će na putu traženja najboljih rješenja biti dovoljno mudrosti i spremnosti na dijalog. Ta rješenja moraju jačati i ustavna prava naših građana i jačati ulogu državnih institucija i ustanova. Moraju dati veći značaj lokalnoj i regionalnoj samoupravi, a posebno važne izmjene odnose se na nezastarijevanje kaznenih djela počinjenih u procesu pretvorbe i privatizacije i rješenja moraju omogućavati oduzimanje tako stvorene imovine, odnosno dobiti i osigurati odgovornost za počinjena kaznena djela. Ovom dopunom u ustavni tekst uveden je institut nezastarijevanja kaznenih djela počinjenih u procesu pretvorbe i privatizacije jer se ta djela smatraju kako u javnosti tako i u stručnim krugovima iznimno teškim te je za njih nužno, pravedno i opravdano uskratiti primjenu instituta zastare posebno s obzirom na vrijeme, okolnosti, počinjene i prouzročene posljedice. Tijekom provedene pretvorbe i privatizacije nisu postignuti očekivani ekonomski učinci, odnosno pretvorba i privatizacija nisu imale značajniji pozitivni učinak na gospodarski razvitak Republike Hrvatske. Upravo suprotno, provedba, pretvorba i privatizacija imala je za posljedicu povećanje unutarnjeg i vanjskog duga, značajan porast broja nezaposlenih osoba, nerazmjerno i brzo bogaćenje pojedinaca s jedne strane i nepravedno osiromašivanje mnogih s druge strane, realni pad plaća i mirovina u odnosu na troškove života te niz drugih posljedica. Pravedno je i u duhu međunarodnog prava da se počiniteljima ovakvih teških kaznenih djela uskrati mogućnost da primjenom instituta zastare izbjegnu kaznenu odgovornost. Temelj instituta zastare, jest jamstvo pravne sigurnosti građanima. Međutim, sigurno je da ovaj institut ne bi smio ići u korist počiniteljima teških kaznenih djela, kojim se kroz zastaru praktički omogućuje legaliziranje učinka takvih djela. Ove izmjene potaknule bi i omogućile Državnom odvjetništvu, sudovima i svima nadležnim tijelima i institucijama društva da budu učinkovitiji i da nema zaštićenih kada je riječ o kaznenim djelima. Time bismo stali na kraj ovom problemu koji godinama frustrira našu javnost, a na što nam stalno ukazuju i naši građani. U članku 7. Ustava Republike Hrvatske, odnosno prijedloga za izmjenama i dopunama, regulira se i područje Oružanih snaga. sveobuhvatnog usklađivanja ustavno-pravne osnove Republike Hrvatske kao poradi ulaska u NATO i Europsku uniju, tako i pored uočenih nacionalnih potreba, Hrvatska seljačka stranka vezano uz pitanje sigurnosti obrambenog sustava želi ukazati na neke činjenice. uniji pridružuje se i država Hrvatska, a kroz to i pojedine specifične kategorije sigurnosno obrambenog sustava. Stoga se postavlja pitanje, je li pored Oružanih snaga Republike Hrvatske odredbom Ustava, treba ugraditi pitanja koja se odnose na policiju i civilnu zaštitu, budući je nesporno da će i oni participirati u raznim unije aktivnostima, uključujući i one uz članak 5. Sjevernoatlantskog ugovora. Ovo ističemo iz razloga što u NATO-u pored vojne komponente postoji i civilna komponenta, koja se veže uz visoko Vijeće za civilno planiranje izvanrednih situacija, a koje u svom sastavu ima 8 subordiniranih tijela. I to plansko tijelo za prekooceanski brodski prijevoz, plansko tijelo za europski kopneni prijevoz, plansko tijelo za civilno zrakoplovstvo, plansko tijelo za poljoprivredu i hranu, plansko tijelo za industrijsku pripravnost, plansko tijelo za zdravstvo, odnosno združeni civilno-vojni medicinski odbor i plansko tijelo za civilne komunikacije, kao i plansko tijelo za civilnu zaštitu. Iz svega ovoga proizlazi i vidljivo je da postoji mogućnost da se i ove činjenice ugrade. U predloženim izmjenama članka 7. usklađuju se pitanja vezana uz djelokrug Oružanih snaga Republike, tako npr. u stavku 8. citiram: "Oružane snage Republike Hrvatske mogu se koristiti kao pomoć u protu-požarnoj zaštiti i spašavanju i u nadzoru i zaštiti prava Republike Hrvatske na moru". Nejasno je zašto se nadzor i zaštita prava Republike Hrvatske na moru posebno izdvaja i je li se tu zapravo također radi o zaštiti suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti, što je već i onako navedeno u stavku 1. Članovima Odbora za obranu tijekom posjeta Ministarstva obrane Republike Hrvatske u okviru reformskih procesa, na području obrane, najavljena je izrada strategijskih dokumenata. Strategija nacionalne sigurnosti, Strategija obrane, vojne strategije i koncepta upravljanja u izvanrednim situacijama i krizama. Ovdje bih se zadržao na konceptu upravljanja u izvanrednim situacijama i krizama. Naime, iz spoznaja o sustavima upravljanja krizama država članica EU i NATO, vidljiva je zajednička karakteristika po kojoj kriza predstavlja stanje u državi ili na dijelu državnog teritorija nastalo uslijed bilo kojeg događaja u državi ili njenom bližem ili širem okružju koji može prouzročiti zastoj, djelomičan ili potpun u funkcioniranju neke od djelatnosti ili više njih istodobno, važne su normalno odvijanje života i rada u državi, a kojeg nije moguće prevladati ili otkloniti uobičajenim, znači redovnim načinom i sredstvima. Stoga u postupku nošenja sa takvim stanjem, obavezno primjenjuju posebne mjere, mehanizme i sposobnosti obrambenog sustava proceduri i planovima za upravljanje krizama. Prihvaćanje suvremenih rješenja, prvenstveno onih koji se primjenjuju u članica EU i NATO-u na području sustava integralnog upravljanja krizama, otvara se problem normativnog i operativnog redefiniranja toga područja u Republici Hrvatskoj. Njegovo rješavanje predstavlja jedan od važnih ciljeva reforme sigurnosno-obrambenog sustava Republike Hrvatske. Kako u Republici Hrvatskoj niti jednim generičkim dokumentom od donošenja onih koji su na snazi na području nacionalne sigurnosti i obrane, nije razrađen pojmom kategorijalni aparat vezan za ovu problematiku, nismo sigurni treba li stoga pojam ili riječ kriza, spomenuti i u Ustavu. Podržavamo i druga predložena rješenja koja se nama danas predlažu i ukazujemo na potrebu javne rasprave, za koju vjerujemo da bi doprinijela pronalaženju dobrih rješenja, rješenja prihvatljiva za veliku većinu naših građana. Javna rasprava bi po nama doprinijela i u većem i snažnijem upoznavanju, potpunijem upoznavanju naših građana sa ovim predloženim ustavnim promjenama. Posebno to mislim kada dođemo do jedinstvenog zajedničkog nacrta prijedloga. Važnim smatramo upoznavanje naših građana i sa ustavnim promjenama, a sve kako bi se izbjegla percepcija naše javnosti, da se promjene vrše na brzinu radi ulaska u Europsku uniju, a ne radi nas samih koji živimo u Republici Hrvatskoj. Mi u klubu Hrvatske seljačke stranke smatramo da promjene moramo izvršiti radi i u interesu naših građana, jer samo takove promjene osigurat će ustavno-pravno funkcioniranje u Republici Hrvatskoj, osigurat će zadovoljstvo i sigurnost i mir naših građana. Hvala lijepo.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

koji dolazi od Klubova zastupnika SDP-a, HNS-a i IDS-a, čini nam se ne samo u najvećem djelu, nego u cjelini prihvatljivim. Prihvatljivim kako zbog nomotehničih aspekata i obrazloženja koja su popraćeni sami prijedlozi izmjena, tako i zbog sadržaja stvari, osim na jednom mjestu. I krenut ću od tog jednog mjesta koje kada govorimo stajalištu kluba SDSS-a smatramo da ne bi trebalo stajati ni u prijedlogu SDP-a, HNS-a i IDS-a niti bi trebalo stajati u prijedlogu vladajuće koalicije a on se odnosi na članak 7. a to znači na pitanje Oružanih snaga Republike Hrvatske. I u prijedlogu Vlade dakle vladajuće koalicije odnosno radne grupe koja je u tome sudjelovala a i u ovom prijedlogu stoji kao što je stajalo i u ranijoj formulaciji Ustava nešto što mislim da u današnje vrijeme ne bi trebalo stajati u Ustavu Republike Hrvatske. A to je "Oružane snage Republike Hrvatske mogu prijeći njezine granice ili djelovati preko njezinih granica na temelju odluke Hrvatskoga sabora koju predlaže Vlada Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike Hrvatske.". Ako je to ostatak politike u kojima je takva odredba služila za to da pripadnici Hrvatske vojske mogu prijeći granicu Republike Hrvatske i ući na teritorij susjednih država u ovom slučaju Bosne i Hercegovine na osnovi jednog međudržavnog sporazuma po mojem mišljenju to ne može biti nešto što stoji u Ustavu Republike Hrvatske. To implicira drugačije odnose prije svega sa susjedima. I s druge strane, to implicira drugačiji kapacitet i drugačiji sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske nego što bismo ga trebali imati kada je u pitanju savez u koji smo nedavno ušli a to je NATO savez. I iz tog razloga kolegice i kolege klub SDSS-a će podržati ovakav prijedlog SDP-a, HNS-a i IDS-a ali samo pod pretpostavkom da se ovo ispusti iz prijedloga i da se izmijeni i onaj dio članka 7. Ustava u kojem to još uvijek stoji. Sasvim je dovoljna odredba koja kaže, odnosno sasvim je dovoljan stavak koji kaže: "Oružane snage Republike Hrvatske i oružane snage država saveznica mogu prijeći granice Republike Hrvatske radi vježbi i obuke u okviru međunarodnih organizacija kojima je Republika Hrvatska pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora te radi pružanja humanitarne pomoći na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike Hrvatske.". Ova prethodna odredba je zapravo bitno drugačijeg smisla i bitno drugačijeg sadržaja i mislim da je treba ispustiti. Što se tiče zastare one koja bi se mogla uvrstiti u članak 7. postojećega ustavnoga teksta mi smo i u vrijeme klub SDP-a odnosno dio zastupnika SDP-a inicirao tu vrstu ustavne izmjene 2007. godine potpisali ili supotpisali tu inicijativu i mi je podržavamo. Podržavamo je ne zato što mislimo da će ruka pravde baš stići svakoga. Pa ne stiže ni svakoga kada su u pitanju ratni zločini ili odgovornosti za ratne zločine ali ipak treba stići neke. Treba uvesti kriterije po kojima će i za ono što je napravljeno u prošlosti a i za ono što se čini u sadašnjosti ustavne odredbe poslati jasnu poruku da je to kršenje Ustava Republike Hrvatske i da u tom smislu za tu vrstu kriminala ne može biti zastare jer je naprosto riječ o uništavanju supstrata ekonomskoga na osnovi kojega je moguć opstanak nacije, na osnovi kojega je moguće prakticirati i provoditi temeljne vrijednosti Ustava Republike Hrvatske kao socijalne države, kao pravne države, kao države koja ljudima može osigurati prosperitet i koja ljudima može osigurati blagostanje. I u tom smislu ima smisla bez obzira na sve prijepore o kojima je govorio potpredsjednik Sabora kada je posrijedi ovo pitanje zastare. Ima smisla da se to uvede u Ustav Republike Hrvatske i da to stoji u Ustavu Republike Hrvatske a da se postojeće zakonodavstvo prilagodi kako bi moglo postati dovoljno efikasno da se ta novela Ustava doista može i prakticirati. Svjesni smo mi činjenice da sam Ustav po sebi neće djelovati ukoliko nema adekvatnog pravosuđa, ukoliko nema adekvatnih istražnih organa i zato se meni ponekad činilo kad već raspravljamo o ustavnim promjenama i Ustavu Republike Hrvatske da bi za ovaj narod i ovu državu ponekad bilo blagotvorno rješenje da se Ustav suspendira na 24 sata i da se provedu reforme koje je neophodno da se provedu u pravosudnom sistemu i u drugom kao što su to uostalom uradile i neke druge države. Ovako, stvar se razvlači ne godinama, stvar se razvlači decenijama. ionako nije nešto o čemu sada možemo odlučivati. Ali upozoravamo na činjenicu da i kad izmijenimo vjerujem da ćemo izmijeniti jer očito da su sve ključne stranke u Saboru suglasne da se pitanje zastare definira Ustavom i sankcioniranje počinjenih kriminala u pretvorbi i privatizaciji također ostat će pitanje kako ćemo prilagoditi pravosudni sistem da funkcionira kako valja u skladu sa ovom novelom Ustava. Treća stvar o kojoj bih htio govoriti jeste pitanje biračkog prava pripadnika nacionalnih manjina koje je danas ovdje u ovoj raspravi postalo centralno pitanje. Ono naravno nije centralno pitanje niti promjena Ustava niti je općenito centralno pitanje Ustava Republike Hrvatske. Htio bih kazati slijedeće, nešto što sam htio reći potpredsjedniku Sabora kad je govorio u svojstvu predsjednika Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ali budući da je bio zaštićen ulogom izvjestitelja u ime odbora onda ga nisam mogao ispraviti pa ću to sada kazati. Prvo, htio bih reći da neovisno o tome da li u nekoj državi u Europi ili u svijetu ima nešto što što ili nema a mi u Hrvatskoj imamo da to nije nikakav argument. Nigdje Hrvati na svijetu nemaju državu osim u Hrvatskoj. Pa šta to znači? šta to znači? Nigdje nacije nemaju svoje države osim na jednom mjestu i eventualno u nekim konsocijacijskim društvima na nekim drugim mjestima. Pa sad ćemo to koristiti kao argumente da ako toga nema negdje još ne može biti ni kod nas. To nije princip univerzalnosti. Politika prava nacionalnih manjina u najvećem broju svojih slučajeva ne slijedi princip univerzalnosti nego posebnosti. I u tom smislu doista nema kao što nema dvije iste brade na svijetu takvu kakvu vi imate potpredsjedniče, gospodin Picula nema na primjer ili gospodin Horvat. Prema tome, tako nema ni dvije iste manjinske politike. I zato ta vrsta argumentacije ne može biti korištena ovdje pogotovo ako se ima na umu iskustvo koje mi imamo kao država u praksi prema manjinskim zajednicama i kada se ima u vidu činjenica što sve još trebamo uraditi kada je posrijedi integracija pripadnika nacionalnih manjina u hrvatsko društvo, u ono što netko ovdje s pravom kaže građansko društvo. Nitko od nas ne želi da ustavna rješenja dovedu do toga da budemo podijeljeno društvo. Ne, nego da budemo cjelovito društvo, integrirano društvo u kojem će temeljne, ustavne, građanske vrijednosti biti na prvom mjestu, a onda dodatna i posebna prava biti nešto što je sastavni dio ustavnih vrijednosti, a ne nešto što je izvan njega. I baš iz toga razloga bih htio kazati i sljedeće. Različite zemlje imaju različita rješenja. Nije samo Republika Slovenija ta. I Republika Finska također ima određena rješenja. Ta rješenja nisu, ona su još kompliciranija nego što su naša, još kompleksnija nego što su naša. ta rješenja nisu toliko aktivna u biračkom pravu, ali jesu u nekim drugim rješenjima, a mi smo se odlučili za to da preko biračkog prava najznačajnije reguliramo politički status pripadnika nacionalnih manjina. Nismo to definirali nekim drugim rješenjima kao što je to recimo uradila Finska, a mi smo imali prilike da to ugradimo. Ali tu priliku smo riješili drugačije. Što se tiče drugih država, naravno naše susjedne države su sve multietničke države i Bosna i Srbija i Makedonija, čak i više nego što smo mi ovog trenutka i imaju određena rješenja. Možda nisu svi pripadnici nacionalnih manjina tamo zadovoljni svim tim rješenjima ali imaju određena rješenja u kojima pored općeg biračkog prava stvaraju pretpostavke kako osigurati i manjinama da budu zastupljene u njihovim parlamentima. U tom smislu prijedlog koji je ovdje danas na raspravi je dobar prijedlog. Čak bi se moglo reći i nužan prijedlog, nužan zbog prakse kakvu smo imali do sada. A praksa do sada je bila otprilike takva ako pripadnici nacionalnih manjina žele glasati za svoje manjinske zastupnike onda se moraju odreći svojeg općeg biračkog prava. To je apsolutno protivno Ustavu Republike Hrvatske i tek toga gospodine potpredsjedniče nema nigdje, ne samo u Europi, nego u svijetu.

Čujte vaš položaj je trenutno privilegiran između ostalog i zbog toga što možete šutiti kao mumija, ali i naravno kad zastupnik govori također morate šutiti kao mumija ako ne krši Poslovnik, a ja trenutno nisam upozoren da kršim Poslovnik. .../Upadica Šeks: Ali nemojte mi se obraćati i prozivati me i okrećati se k meni./... Dobro. U svakom slučaju mi mislimo da tokom rasprave o ustavnim promjenama treba iz više razloga, ove koje sam iznio a ima ih i još koje nisam iznio, treba ići na to da se opće biračko pravo zajamči svim biračima u Republici Hrvatskoj tokom parlamentarnih izbora, a da se posebno biračko pravo zajamči onima koji žele to posebno biračko pravo prakticirati ili smatraju važnim za ostvarivanjem dijela svojih posebnih prava u ovom slučaju kao pripadnika nacionalnih manjina. To ne znači da će to činiti svi, nego će činiti oni koji smatraju da je to za njih posebno važno. To je jedna od mjera, jedan od postupaka kako smo mi u Hrvatskoj odlučili regulirati politički status pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Da smo se odlučili za neki drugi onda bi to proizvodili neka druga rješenja ili neke druge postupke. Da smo se na primjer odlučili za srazmjernu zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina, a ne ovakvu kakvu imamo sada imali bismo neka druga rješenja. I iz toga razloga mi mislimo da treba izbjeći: a) činjenicu da se na biračkim mjestima krši princip tajnosti kada ljudi dolaze u prostor na kojem trebaju glasati. Drugo, treba izbjeći momente segregacije kada se ljudi trebaju opredjeljivati oko toga da li će glasati na osnovi općeg ili na osnovi posebnog biračkog prava. treba apsolutno zaštititi opće biračko pravo, a institut posebnog biračkog prava ne definirati kao nešto što se može, nego nešto što je definirano zakonom jasno i nedvosmisleno. Ukoliko se to dogodi naravno mi iz SDSS-a, a vjerujem tako i iz ostalih nacionalnih manjina ćemo sudjelovati u narednim razgovorima, u narednim raspravama i vjerujemo da je sada prilika da se dođe do rješenja koje će biti prihvatljivo najvećem broju zastupnika u Hrvatskom saboru. Mislimo da bi to bilo veoma dobro za sve konstelacije koje danas imamo i u Saboru, a i u političkom životu Hrvatske. Hvala i na šutnji i na govoru. U ime predlagatelja gospodin zastupnik Zoran Milanović. Izvolite.

skrenuo pozornost na ovu temu, a tiče se članka 7. izmjena Ustava koje govore o Hrvatskoj vojsci u Hrvatskim oružanim snagama, o njihovom prelasku granice i ulasku stranih Ovo je, neću reći da je dilema, ali je tema o kojoj smo i mi u SDP-u raspravljali. Za sada smo se svejedno, ali za sada odlučili da u prijedlogu bude ovako kako jest, pa ću probati radi javnosti objasniti zašto je to tako i ukazati na još neke nelogičnosti, dileme koje postoje u Ustavu, u postojećem tekstu Ustava, a tiču se rata, ratnog stanja, rata i mira i ovlasti državnih tijela u takvim okolnostima. Dakle zaista ova odredba, a krenemo li od toga da je jedna od ustavnih vrijednosti u hrvatskom Ustavu mirotvorstvo, ne znam je li to spomenuto ovdje ali naglasit ću, dakle mirotvorstvo u preambuli, koja je jedna od vrijednosti hrvatskog Ustava. Međutim znamo da je stvarnost katkad drukčija i ne možemo je uvijek predvidjeti. Dakle zaista u članku 7. kako je predloženo da se mijenja, odnosno da se sačuva u nekim dijelovima, regulira se hrvatska pomoć državama saveznicama u slučaju oružanog napada na jednu ili više njih, u skladu sa Sjevernoatlantskim sporazumom. To ovdje izrijekom ne piše, ali se radi o tome. To je jedna varijanta. Dakle Sjevernoatlantski sporazum u svom članku 5. sadrži tu klauzulu uzajamne pomoći u slučaju rata, odnosno napada na jednu od članica, prema kojoj svaka članica NATO saveza odlučuje kakvu će pomoć pružiti uključujući i oružanu. I zaista u tom segmentu je državama članica ostavljena mogućnost da i dalje relativno autonomno i suvereno, ali u duhu solidarnosti koji nikad ne smiju zaboraviti vide kakvu će pomoć pružiti. Indikativno je da prije ulaska Hrvatske u NATO članice NATO-a, NATO tajništvo, Bruxelles nije tražio od Hrvatske nikakve intervencije u tekst i sadržaj Ustava. To radimo tek sada, dakle to nije bio uvjet. Prilagođavamo se stvarnom stanju. Ali godinu dana nakon ulaska u NATO. E sad, to je jedna varijanta, dakle kad Hrvatska vojska prelazi hrvatske granice da bi pomogla neimenovanoj članici NATO-a koja je napadnuta, nalazi se u problemu i ispunjavamo svoje obaveze iz članka 5. Ova zadnja varijanta govori o vojnim vježbama, dakle nešto što nije borbeno djelovanje. Ovaj stavak na koji ste vi ukazali, dakle da Hrvatska vojska, odnosno Oružane snage RH mogu prijeći granice ili djelovati preko njezinih granica, na temelju odluke Hrvatskog sabora koju predlaže Vladu uz prethodnu suglasnost predsjednika. Dakle tu ste ukazali na jednu od naših jednu od naših negativnih iskustava iz novije povijesti, spomenuli ste Bosnu i Hercegovinu. U redu, imamo takvo iskustvo. Ono nije baš jedno dimenzionalno i jednoznačno. Ta intervencija je u jednom dijelu bila bazirana na nekim međunarodnim ugovorima sa Bosnom i Hercegovinom, dakle bila je međunarodnopravna čista i pokrivena, na nekima baš i nije. Pitanje glasi, i to je bila naša dilema, ako imate oružanu silu, da li se unaprijed odričete svake mogućnosti da ta oružana sila djeluje izvan granica Republike Hrvatske u nepredviđenim okolnostima koje mogu predstaviti ugrozu za Republiku Hrvatsku, a nisu formalnopravno i politički pokrivene NATO aranžmanom. Danas izgleda nemoguće. Sutra ne znam. Zato je to vrlo važna tema za razgovor. Dakle u korijenu je mirotvorstvo hrvatskog Ustava, istovremeno što može predstavljati kontradikciju članica smo jednog vojno-obrambenog saveza koji, bez obzira na promjene u svjetskom poretku i geopolitici u zadnjih 20 godina i dalje ostaje savez Sjevernoatlantskog ugovora. To je vojni savez, sa istom pravnom osnovom kao 1949. godine, prije 60 godina. To je prva kontradikcija. Druga kontradikcija je ta što hrvatski Ustav govori o proglašenju rata i neposredne ratne opasnosti, govori o suspenziji određenih ovlasti i određenih ljudskih prava, ali se u članku 5. ako se ne varam točno govori kojih i pod kojim uvjetima, dakle uz minimalnu štetu i uz minimalnu suspenziju, predviđa ovlasti predsjednika Republike u situacijama, ali samo u situacijama u kojima se Sabor ne može sastati, a to su ekstremne situacije. Dakle i dalje i u vrijeme ratnog stanja tumačimo da vrijedi suprimacija Sabora kao najvišeg organa vlasti u Hrvatskoj. I na kraju imate još jednu neobično odredbu u hrvatskom Ustavu koja pod ovlastima Hrvatskog sabora u članku 80. kaže da Hrvatski sabor odlučuje o ratu i miru. Tu odredbu niste primijetili, kao što nisam ni ja do jučer, ali ona, tek ona djeluje kao da je iz 19. stoljeća. Ali Hrvatska je država, i Hrvatska ima vojsku koja će sutra, ne dao Bog, možda morati djelovati u nekim nepredviđenim okolnostima koje nisu pokrivene aktualnim aranžmanima. E sad, mi se možemo dogovoriti da Hrvatsku vojsku nazovemo po uzoru na Izrael ili Japan, izraelske, odnosno japanske obrambene snage. U slučaju Japana to je Ustavom definirano, u slučaju Izraela obrambene snage s razlogom, a katkad i bez razloga djeluju debelo izvan granica Izraela. Naravno, ova usporedba ne zaziva nikakvu sličnost, nego samo upozoravam na osjetljivost ove materije i na potrebu za razgovor. Dakle uočili ste nešto o čemu mi ovdje nismo govorili, ali smo raspravljali jer je bilo reakcija u SDP-u gledaj pa šta sad znači ta odredba, to znači da će Hrvatska vojska opet ići u Bosnu ili u Mađarsku ili ne znam u, da ne navedem sad neku zemlju pa da me se krivo ne protumači. Dakle imamo tri situacije predviđene u ovom članku Ustava. Kao, to je važna stvar, voljeli bismo da se nikada ne ostvari i nadamo se da se neće i to će jako puno ovisiti o nama i o generacijama, pa i o našoj generaciji kako ćemo voditi vanjsku politiku. Ali ovo je neka vrsta police osiguranja, ako se slučajno dogodi da imate pokriće. Ako slučajno Sabor ne može zasjedati. Pa šta je to ratno stanje koje nismo nikad protumačili i šta znači odredba Ustava da Sabor odlučuje o ratu i miru? To pak nije ratno stanje, to je nešto drugo. Što daljnji Ustav, dalje ne razrađuje. Kad bismo krenuli temeljito pretresati Ustav, ne bismo, da ne bismo zaključili da je loš, jer nije loš i već se snalazimo u njemu, ali da ima određenih skliskih terena, Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Klub nacionalnih manjina podržava većinu odredbi koje su sadržane u Prijedlogu Odluke o pristupanju promjene Ustava Republike Hrvatske s Prijedlogom Nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske koje su predložile tri stranke, odnosno grupa zastupnika u ovome Saboru. Vi ćete se iznenaditi kada kažem da odredba koju najviše podržava i zbog koje je Klub nacionalnih manjina najsretniji i koju predlaže ove tri stranke da je odredba koja se tiče oko donošenja državnog proračuna. Od uvijek zapravo u ovome Saboru državni proračun se donosi sa većinom glasa prisutnih. U svim parlamentima svijeta i u svim općinama, gradovima i županijama naše Republike proračun se donosi sa većinom svih vijećnika, a u svim parlamentima svih zastupnika. Ne samo to, nego trenutak glasanja o proračunu, je trenutak kada se pokazuje tko podržava, a tko ne podržava određenu vlast ili koaliciju ili Vladu u određenom trenutku. MI ćemo imati sada ove godine, jedan prijedlog smanjenja financiranja u svim oblastima, nas interesira prijedlog smanjenje za asocijacije za asocijacije nacionalnih manjina koji inače životare i za koje inače smo smanjili sredstva u prošloj godini. MI smatramo da prijedlog koji smo vidjeli, nacrt prijedloga koji smo vidjeli previše smanjuje sredstva nacionalnim manjinama. I jedan veći dio zastupnika nacionalnih manjina ako to bude i dalje zadržano glasat će protiv proračuna, i na taj način glasat će protiv Vlade koju inače podržava. Ali to neće imati nikakav utjecaj praktičan, osim ako svi zastupnici neće dolaziti u sabornici onaj dan. Zato ovaj problem na koji sam ja ukazao svaki put kada se donosio proračun, ali svaki put govoreći u ime kluba nacionalnih manjina i u svoje ime ovaj put, ako se složi naravno stoji dva zastupnika, ta nepravda će biti ispravljena, jer to je ta odredba u Ustavu Republike Hrvatske je nedemokratska, nedemokratska, jer za te instrument rada financijskog rada financija u idućoj godini zapravo ne odlučuje većina zastupnika nego odlučuje većina, znači znači 34, 35 zastupnika može odlučiti ako na primjer iz protesta oporba napusti sabornicu. Zato podržavamo ovu odredbu koju nitko niti HDZ niti stari SDP nije podržavao, a vidim da novi SDP uvodi tu novinu zajedno sa HNS-om i sa IDS-om i sa zastupnicima nacionalnih manjina koji će podržati taj prijedlog, podržavamo tu novinu. Također budući da prava nacionalnih manjina se najbolje mogu operacionalizirati, ostvariti tamo gdje nacionalne manjine žive, jer tamo se ljudi najbolje poznaju međusobno podržavamo i promjenu članka 32. gdje se uvode bitne novine u ustavnog prava na lokalnu i područnu, i kako trebaju zvati napokon jedanput regionalnu samoupravu. Izvorišne osnove mijenjaju se naravno u pogledu nabrajanja manjina to smo podržali odmah na početku, drago mi je da to većinska stranka u ovom Saboru HDZ podržava, i tu ne bih htio trošiti puno riječi, drago mi je da će sve manjine napokon biti navedene u izvorišnim osnovama, u preambuli Ustava. DA se razumijemo, gospodin Grubišić je prije govorio o građanima, nitko ne bi imao ništa protiv toga ali Ustav Republike Hrvatske kaže da je Hrvatska država Hrvata i pripadnika tih i tih nacionalnih manjina. prvi članak na primjer, svi uvijek kažu da ja navodim odredbe iz Italije ali najbolje poznam tu državu pa ću i ovaj put. Talijanski ustav počinje sa člankom koji kaže Italija je država koja se zasniva na radu. I samo tako, koja se zasniva na radu. Hrvatski ustav spominje rad, to kažem socijal-demokratima za daljnju raspravu, tek negdje oko 60. članka prvi put, pravo na rad. To ima također isto određena značenja. Znači, tu nemamo puno toga reći mi ćemo to podržati, dok će Hrvatska biti nacionalna država to mora biti država njenih manjina, da budem kratak i jasan Hrvatska je nacionalna država i onda mora biti država i manjina koji žive ovdje od pamtivijeka i onda neka budu sve navedene, i onda neka budu navedene sve organizirane manjine što bi također bilo jedno od rješenja, tako da neki put ne idemo u u stvari koje nam se prigovaraju jer određene manjine imaju 11 članova, da ne spomenem koje, nisu ni organizirane, u tom slučaju one bi bile u Ustavu, organizirane manjine možda bi bile rješenje, ali to ostavljam naravno za daljnju raspravu. Pravo glasa nacionalnih manjina sam ostavio za kraj. Jer prije sam se ljutio, ispričavam se što sam intervenirao iz klupe gospodine potpredsjedniče, kada ste vi govorili to inače nije lijepo ali sada kada ću govoriti ono što mislim sa govornice možete intervenirati što se mene tiče jer ja isto mislim da predsjednik Sabora mora biti, potpredsjednik I mora moći odgovoriti. I ja vas spomenem ovdje gospodine potpredsjedniče, iz jednostavnog razloga što ste vi potpisali jedan dokument zapravo koji,

Taj dokument kaže tako, vi ste ga potpisali on ne govori o tome da li mi trebamo promijeniti ili ne promijeniti Ustav, on govori o meritumu stvari, on govori o tome da dodatno pravo glasa iz, sada ću vam reći, da pokazujem koliko je to skliski teren, jer inače ne biste spomenuli toliko pridjeva ovdje i toliko riječi: „Iz obrazloženja rečene odluke, proizlazi, da svako stajalište izražava nedvojbenu volju nacionalnih manjina kada nije prihvaćen amandman na tekst nacionalnog prijedloga toga zakona“, evo sada, „sukladno ovoj jezičnoj, logičnoj, sintetičnoj, povijesnoj i konačno teleološkoj raščlambi pripadnici nacionalne manjine mogu glasovati samo za jednu od listi političkih stranaka ili neovisnih kandidata u jednoj od u jednoj od izbornih jedinica“ Ne bi bilo spomenuto toliko različitih raščlambi ovdje da je situacija jasna kao što vi kažete. Ustav zapravo daje pravo, to je to, tako možete pročitati što ste potpisali, Ustav daje pravo da to je samo trenutak, da nakon općeg prava glasa da pripadnici nacionalnih manjina mogu glasati i za svoje zastupnike da rezimiram na posebno pravo, na pravo glasa i da se to regulira Nakon toga, što tako jasno piše nešto u Ustavu da je to moguće i u svakoj zapadnoj civilizaciji ako piše može, znači da može, a ne da ne mora, kako sam rekao već 100 puta, onda proizlazi vrlo jasno da, kao što je rekao kolega Pupovac, da svaki put kada nakon toga što netko glasa za opću listu, kad netko glasa za stranke, kad mu se onemogući da glasa za zastupnika nacionalnih manjina da se vrši nepravda kao i suprotno. Svaki put kada je diskriminacija na djelu, svaki put kada pripadnik nacionalnih manjina nakon toga što glasa za svoga zastupnika nacionalnih manjina mu se onemogući da glasa za stranke. I tu se vrši osnovna diskriminacija i to zapravo mu se oduzimaju prava. I vi ste potpisali gospodo iz HDZ-a i vi ste potpisali gospodine Šeks. Možete polemizirati otraga, ne morate se ponašati kao što ste vi rekli prije ko mumija, nego možete se aktivno ponašati, vi ste potpisali da ćemo o tome raspravljati, a iz vašeg govora poslije kad ste govorili ovdje u ime kluba HDZ-a proizlazi vrlo jasno da ste vi već o tome odlučili. Ja mislim da svaka stranka ima pravo na svoju političku sudbinu pa tako i vaša i vaša koalicija, gospodine Šeks mi smo o tome već razgovarali. Hvala. Hvala lijepa. E sada jasno ja nemam pravo, ja ne smijem s vama polemizirati kad predsjedavam Saborom jer što bi to sad značilo da ja sada krenem polemizirati sada krenem polemizirati i da kažem da sam ja pročitao. Ono što sam pročitao sam pročitao dio obrazloženja sa moje rasprave u Odboru za Ustav, a citirao sam od riječi do riječi, od slova do slova. Čitao sam obrazloženje Odbora za Ustav i poslovnik političkog Sabora koji je donio takovu odluku Odbora za Ustav kojim je predsjedao predsjednik odbora gospodin Mate Arlović i u kojem je parlamentarna većina bila jedna druga i Odbora za zakonodavstvo kojim je predsjedao gospodin zastupnik Josip Leko. Dakle, tada je parlamentarna većina, a ovo što sam citirao je izričito ono što je iz Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav prenijeto u odluku Hrvatskoga sabora koji je pod predsjedanjem predsjednika Tomčića i gdje je parlamentarna većina, zastupnici SDP-a, glasovali za takovu odluku. Toliko o tome, a bez polemiziranja sa moje strane. Klub zastupnika HNS-a, gospođa zastupnica Vesna Pusić. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Dakle, mi smo prišli promjenama Ustava ovaj puta iz razloga nužnosti prilagođavanja hrvatskog Ustava članstvu u Europskoj uniji. Međutim kao i uvijek javile su se onda jednim dijelom neke dodatne ideje o tome što bi trebalo popraviti ili promijeniti u Ustavu, a i neke teme koje nisu vezane neposredno za mogućnost funkcioniranja unutar EU nego su vezane za pristupne pregovore, dakle za udovoljavanje nekim kriterijima koji su nam potrebni da okončamo pregovore. Što se tiče funkcioniranja unutar Europske unije zapravo samo 4 članka. Samo 4 članka ovih ustavnih promjena govore o onim prilagodbama i promjenama koje su nužne za funkcioniranje unutar Europske unije i to su oni koji se pojavljuju pod 141a do d. Onda postoje uz te članke koji govore o funkcioniranju unutar Europske unije tu uglavnom nije bilo većih prijepora, a po ovome kako su diskutirali kolege, odnosno u prvom redu kolega Šeks u ime kluba HDZ-a, pretpostavka je da ih klub HDZ-a prihvaća ovu predloženu izmjenu u tim ili ili varijantu u tim člancima koja govori o većoj ulozi i većem, snažnijem nadzoru Sabora nad predstavnicima izvršne vlasti koji sudjeluju u odlučivanju u tijelima EU kao što su predložili SDP, HNS i IDS. Dakle, tu se čini da oko toga će se prihvatiti naša formulacija i da tu nema većih prijepora jer ona daje Parlamentu veću ulogu i mogućnost nadzora nad izvršnom vlasti koja funkcionira u tijelima Drugi dio ili korpus ovih promjena odnosi se na ono što su preduvjeti za okončanje pregovora. Dakle, što je vezano na konkretna otvaranje i zatvaranje konkretnih poglavlja. Tu imamo nekoliko stvari, dakle neovisnost ili snažnija garancija neovisnosti Hrvatske narodne banke i Državne revizije. Tu mi se čini da nemamo nekih većih nesporazuma. Imamo i neke odredbe koje su vezane za bilo ulazak, bilo funkcioniranje unutar Europske unije, a koje same po sebi otvaraju još neka dodatna pitanja koja nisu vezana u ovoj formi za ulazak u Uniju ili za Ustav. Ali onda da bi zakonodavstvo bilo konzistentno i da bi te mjere i odredbe bile uopće primjenjive i efikasne, ukazuju na nužnost nekih drugih promjena. Jedna jesu odredbe vezane na Europski uhidbeni nalog, dakle na činjenicu da između Hrvatske i zemalja Europske unije stupa na snagu i mora se potpisati Europski uhidbeni nalog pa onda se mijenjaju odredbe za neizručivanje. Međutim, Europski uhidbeni nalog i cijeli model suradnje u tom području, naravno otvara pitanje i međudržavnih sporazuma o međusobnom izručivanju osumnjičenih, optuženih ili osuđenih za pojedina kaznena djela između Hrvatske i država u okruženju. Jer je očito da naš temeljni problem u funkcioniranju pravnog sustav i mogućnosti funkcioniranja pravosuđa u tom pogledu, nije zato što ljudi bježe u Švedsku u prvom redu ili neku sličnu zemlju, nego se temelji na dvojnom državljanstvu i činjenici da ljudi koji su optuženi ili osuđeni bježe iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. To je zapravo najveći problem. Vjerojatno i u Srbiju. Ali očito je najveći broj slučajeva u ovom konkretnom slučaju dvojno državljanstvo gdje imamo najveći broj ljudi sa dvojnim državljanstvom između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Prema tome, da bi to imalo nekog stvarnog učinka, otvara očito i pitanje međudržavnih sporazuma o izručivanju u ovakvim slučajevima sa našim susjedima. Drugi takvo područje je pitanje referenduma. Kao što ste vidjeli mi u našem prijedlogu, nismo spominjali, dosta smo razgovarali o tome, nismo spominjali nikakvo novo rješenje za referendum, zato što zaista, to je problem, ako želimo da referendum za ulazak Hrvatske u Europsku uniju uspije. I zaključili smo na kraju, da se uz određene preduvjete može prihvatiti ono rješenje koje je ponudio HDZ, odnosno Vlada u svom prijedlogu o kojem smo raspravljali ovdje prošli tjedan. A što je Vlada ponudila u svom prijedlogu? Oni su za referendum ponudili sljedeće rješenje. Na referendumu da bi bio valjan uzima se 50% plus jedan glas od svih upisanih u popise birača u Republici Hrvatskoj. To je ugrubo 4,5 milijuna ljudi. U ovom trenutku to znači da bi na referendum, da bi bio valjan, trebalo u grubo izaći 2 milijuna i 250 tisuća ljudi. Takva odredba pod postojećim popisom birača, jasno i glasno govori da referendum o ulasku Hrvatske u Europsku uniju ne može uspjeti. Prema tome, ako prihvatimo, a možda nije daleko od pameti da se prihvati prijedlog Vlade u tom pogledu, onda je preduvjet da se pročiste popisi birača. Bez pročišćavanja popisa birača, mi više ne možemo u ovom trenutku kada je postalo zaozbiljno dobiti referendum, a ako ne možemo dobiti referendum, ne možemo kolegice i kolege dobiti niti vjerodostojne rezultate na bilo kakvim parlamentarnim ili predsjedničkim izborima. Prema tome, ono što nije dosta dobro za Europsku uniju ne može biti dosta dobro za izbore u Hrvatski sabor. I zbog toga je kao što je rekao međunarodni stručnjak koji je došao na poziv hrvatske Vlade pred jedno 4 godine ovdje u Sabor i u svom pisanom izvješću je rekao, po domaćim izvorima mi na popisima birača mi u ovom trenutku u Hrvatskoj imamo 400 tisuća mrtvih duša. Po mojim procjenama taj je broj bliže 900 tisuća. To je izvještaj koji ima i kolega Šeks potpredsjednik i ja i svi koji su na tom sastanku bili. Čovjek se zove Meadwcroft. Dakle, jasno je da imamo popise birača koji nam priječe da uspije referendum koji odlučuje o političkoj stabilnosti ove zemlje na dugi rok i o njezinom vitalnom interesu o kojem smo se nota bene ovdje složili i o kojem postoji konsenzus. Dakle, ako želimo da bez kemijanja referendum uspije, preduvjet je svakako promjena Zakona o popisu birača, počišćivanje samog popisa birača sadašnjega, a promjenom zakona onda i definiranje trajnog ažuriranja i načina trajnog i automatskog ažuriranja popisa birača. Drugi dio HDZ-ovog odnosno Vladinog prijedloga što se tiče ustavnih promjena i što se tiče referenduma je, dakle većina se određuje prema ukupnog broju ljudi upisanim u popise birača, a broje se glasovi pali u Republici Hrvatskoj. To pogledajte formulaciju. Točno tako piše. Dakle, broje se glasovi onih koji su glasali u Republici Hrvatskoj. To je formulacija Vlade i prijedlog za referendum. E sada što mi ovdje imamo? Očito je da se uz najveće napore, kao Republika Hrvatska može računati samo Republika Hrvatska i veleposlanstva i ništa drugo. Da ne bi bilo zabune da su konzularna predstavništva teritorija Republike Hrvatske. Nisu. Dakle, veleposlanstva i Republika Hrvatska, što praktično znači, da svi državljani Republike Hrvatske s pravom glasa, mogu glasati ali u Republici Hrvatskoj. Što je referendum? Referendum je izražavanje demokratske volje neposrednim putem. Direktnim putem. Što je glasanje za Hrvatski sabor? Izražavanje demokratske volje predstavničkim putem. Dakle, izabiranje predstavnika koji će izražavati demokratsku volju građana Hrvatske. To samo po sebi govori da je nemoguće da imate jedno biračko tijelo koje ima pravo se izjašnjavati neposredno kroz referendum a drugo biračko tijelo koje se ima pravo izražavati u predstavničkoj demokraciji kroz izbor zastupnika jer su to dva načina izražavanja demokratske volje jednog te istog biračkog tijela, jednog te istog demokratskog korpusa. Samo je jedno neposredno to je referendum, a drugo je predstavničko to je biranje za Sabor. Dakle, obzirom da je HDZ i Vlada su predložili da se na referendumu u neposrednom izražavanju računaju glasovi onih koji su glasali u Republici Hrvatskoj sa namjerom očito da za Europsku uniju je vrlo važno da bude čista situacija i da referendum uspije onda je naš prijedlog da mi to prihvatimo i da kažemo i po istoj logici kao za neposrednu demokraciju prihvaća se i za predstavničku demokraciju jer ne može drugačije naravno. Dakle, u predstavničkoj demokraciji isto kao u neposrednoj glasa se tako da se broje glasovi ljudi koji su glasali, državljana koji su glasali u Republici Hrvatskoj. I ako prihvatimo taj prijedlog HDZ-a i Vlade da se tako glasa na referendumu mi ga onda prihvaćamo i moramo ga ugraditi sustavno i konzistentno jer nema drugog načina i u izvorni zakon gdje se definira predstavnička demokracija. Prema tome, jedino je moguće spojiti ova dva prijedloga a to je ono na čemu u ovom trenutku radimo da se kao preduvjet za prihvaćanje ove odluke, ovog prijedloga HDZ-ovog i Vladinog prijedloga o referendumu pročisti popise birača, promijeniti Zakon o popisima birača, prilagoditi Zakon o prebivalištu i promijeniti Izborni zakon za za Hrvatski sabor i predsjednika države jer isti ljudi moraju imati pravo glasa u neposrednoj demokraciji i referendumu i predstavničkoj demokraciji izborima za Sabor, to je recimo jedna početna odredba svake demokracije. U samom prijedlogu ima još niz stvari koje su spomenute ovdje i u ime klubova i spominjat će se u raspravi i u ime predlagatelja ja ću također koristiti tu priliku, ali ovo su neki naglasci koje sam ovdje htjela istaknuti u ime kluba. Mislim da je dobro i korisno ono što je kolega Pupovac i kolega Milanović rekli da se raspravlja o ovoj temi da se pošalje našim Ustavom i jedna poruka mirotvorstva. Dakle, to je sigurno tema o kojoj se isplati još raspravljati i koja bi bila korisno da se raspravlja. I klub HNS-a i u tom smislu tu je otvoren za tu raspravu i u nju će se uključiti. Hvala vam lijepa. Hvala. Jedan ispravak gospođa zastupnica Ana Lovrin. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Zastupnica Pusić je netočno rekla da ne može biti različito pravo glasa u slučaju predstavničke demokracije i neposrednog odlučivanja. neposrednog odlučivanja. Dakle, to jednostavno nije točno jer u nizu zemalja postoje različite rješidbe. Ja se slažem da dijaspori treba omogućiti pravo glasovanja u jednom i u drugom ali nije točno da ne može biti drugačije, može kao što je to i po sadašnjem određenju u našem Ustavu ali i u rješidbama u nizu zemalja Europe i svijeta. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče. Ovdje imamo Prijedlog ustavnih promjena tri oporbene stranke i imamo sjednicu Odbora za Ustav gdje je uvaženi predsjednik odbora rekao da je HDZ-u parlamentarnoj većini prihvatljivo 95% predloženog. Ja neću govoriti o tih 95% nego o onih 5% koji su HDZ-u neprihvatljivi jer rasprava ima smisla samo o tome. Oko drugoga je očito već najavljen konsenzus. Što je to što je HDZ-u neprihvatljivo? To su samo dvije stvari. To je pravo manjina u izbornom postupku i to je način glasanja državljana izvan Republike Hrvatske kako je to predloženo ovim ustavnim promjenama. Kad se radi o pravu manjina onda bih najprije htio da razjasnimo jednu terminološku zbrku. Tu se ne radi ni o kakvom dodatnom pravu glasa pa ni o dopunskom ni o posebnom pravu glasa jer je to pravo već se nalazi u Ustavu i u Zakonu o izborima i ono se konzumira. Ovdje se radi o jednoj borbi za opće i jednako pravo glasa kad su u pitanju pripadnici nacionalnih manjina. Kakvu mi sad situaciju imamo? Pripadnik nacionalne manjine kad dođe na biralište onda mu se kaže vi morate glasati na manjinskoj listi jer se nalazite u popisu manjina. On mora reći ne, ja ne želim glasati s manjinske liste, ja želim glasati kao i Hrvati. On se mora odreći svog manjinskog statusa da bi stekao opće i jednako pravo glasa, kao i mi pripadnici hrvatskoga naroda. To je jedan segregacijski postupak kakav u modernoj Hrvatskoj ne smijemo imati. Bez obzira je li netko pripadnik romske, srpske, židovske nacionalne manjine on kao i mi mora imati pravo da bira predstavnike u ovaj Sabor s liste političkih stranaka. I to pravo ne smije biti ničim uvjetovano ali apsolutno ničim a ono je danas uvjetovano. On ga može konzumirati, on ga može ostvariti samo ako se odrekne svoga drugog prava a to je da bira i predstavnike iz redova manjina za ovaj Sabor. To je svojevrstan apartheid. Zamislite što bi to bilo u Sjedinjenim Američkim Državama kad bi postojao izborni zakon po kojem bi obojeni crnci mogli birati kongresmene samo iz svoje crnačke populacije ili se moraju toga odreći da bi glasali skupa s bijelcima. Ovakvog rješenja da se netko mora odreći svoje nacionalnosti da bi stekao opće i jednako pravo glasa u ovoj zemlji valjda ne postoji nigdje. Prema tome, ovo nije borba za prava manjina da biraju svoje predstavnike. Oni to pravo imaju i to je dobro da imaju. Ovo je borba za pravo manjina da budu u izbornom postupku jednaki sa Hrvatima. Gospodin Pupovac je rekao govoreći ovdje u ime kluba svoje stranke da neće glasati za promjene Ustava ukoliko se ne promijeni odredba članka 7. Radi se o mogućnosti da vojska uz suglasnost Sabora i Predsjednika Republike prijeđe granice ove zemlje. Dobro da je upozorio na taj problem. Ali bilo bi mi draže da je umjesto toga rekao da njegov klub neće prihvatiti ustavne promjene ukoliko pripadnici svih nacionalnih manjina, pa i nacionalne manjine koju on ovdje predstavlja ne dobiju opće i jednako pravo glasa jer je to daleko važnije pitanje. Ovo nije samo pitanje prava manjina. Ovo je pitanje svih nas. Ovo je pitanje kakva ćemo država biti. Hoćemo li biti segregacijska država ili ćemo biti država jednakih prava. Ovo je pitanje oko kojeg u ustavnim promjenama ne bi trebalo biti uzmicanja. Što se tiče drugog pitanja koje je HDZ-u neprihvatljivo to je način glasanja državljana izvan Republike Hrvatske. HDZ predlaže jedno rješenje s dva pravila. Jedno pravilo vrijedi na referendumu, a drugo pravilo vrijedi na izborima za Parlament i u izborima za Predsjednika Republike. Ustav je temeljni akt jedne države i u njemu mora stajati odredba jednakih šansi za sve. I kad su u pitanju osobe, građani i kad su u pitanju političke stranke. Ne može jedno pravilo kad to HDZ-u paše vrijediti na referendumu, a posve drugo kad to opet HDZ-u paše vrijediti na parlamentarnim izborima i tu razliku još da unosimo u Ustav, da Ustavom odredimo različita pravila kako to odgovara HDZ-u. Država, parlament koja bi unijela u svoj Ustav dva različita pravila kod izjašnjavanja građana, kod prava građana da biraju, da odlučuju je država koja teško da može tražiti svoje mjesto među civiliziranim naprednim demokracijama Meni je drago da HDZ odnosno Vlada predlaže ovo rješenje da se na referendumu broje glasovi samo koji su pali u Republici Hrvatskoj. Mislim da je to dobar put. To je dobar put. To je put koji vodi ka pravednim izborima. To je put koji će barem otežati, ako ne i onemogućiti da se broje glasovi mrtvih duša. To je put koji će onemogućiti izborne prevare kakvih je do sada bilo. I idimo tim putem, ali ne samo kada je u pitanju referendum. Mi tim putem moramo doći i do parlamentarnih izbora i do izbora za Predsjednika Republike. I moramo dakle imati ista pravila. Jer samo tako možemo ponosno reći da će sastav Parlamenta, da će Predsjednik Republike i da će odluka na referendumu kakvo god bilo referendumsko pitanje biti stvaran odraz volje građana koji imaju pravo glasa. Bez toga nećemo imati jasno izraženu volju. Prema tome, ne donosi se Ustav za ovu ili onu prigodu i ne smije Ustav biti biti akt koji pogoduje ovoj ili onoj političkoj stranci, ovoj ili onoj političkoj grupaciji. Ustav mora donositi jasna, nedvojbena pravila jednakih prava za sve građane bez obzira da li oni bili pripadnici većinskog naroda ili pripadnici nacionalne manjine. Mora donositi jednaka i jasna pravila za sve građane koji imaju biračko pravo. Hvala. ispravak, gospodin zastupnik Anto Bagarić. Izvolite. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ja mislim kolega Staziću da ni vi nemate namjeru vrijeđati zastupnike u ovom Saboru koji su izabrani u 11. izbornoj jedinici i upravo zbog njih odgovorno tvrdim netočno je, nije točno da je moguće sada glasovati na dva mjesta u Hrvatskoj i na bilo kojem mjestu izvan Hrvatske ako se niste prethodno registrirali. To je nemoguće. Ako je nekad moguće sad više nije. Nemoguće je također da netko tko je umro, dakle glasuje. Iz dva razloga, prvo je umro, a drugo nemoguće je dakle da osoba koja je na popisu, nemoguće je bez obzira što se nalazi a nije više među živima da umjesto nje netko drugi glasuje. To je nemoguće. Dakle, ovoga časa više to nije moguće. Ako je nekad bilo moguće, sad više nije moguće i to treba biti jasno. I konačno, kako će biti konačno uređen ovaj odnos kako će se na referendumu glasovati. U Hrvatskoj, u konzularnim predstavništvima ovako i onako sada raspravljamo o tome, dogovarat ćemo se. Ali uvjeravam vas da u 112 zemalja u svijetu ljudi su različito, te države su različito regulirale taj odnos i neke od njih dopuštaju ne znam svojim državljanima izvan zemlje glasovanje na parlamentarnim, nekima na predsjedničkim, a nekima na referendumu. Nekima na jednom od njih, nekima na dva od njih, nekima na svima itd. Prema tome nije to točno da se jedno uz drugo mora vezati, da je to neka praksa i u svijetu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Replika, gospodin zastupnik Daniel Srb. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolega, uvaženi kolega Nenad Stazić rekao je da je pravo glasa svakog građanina Republike Hrvatske mora biti jednako za sve i to je pravo koje svakom građaninu pripada bez obzira bio pripadnik nacionalne manjine ili većinskog naroda. Ja se s time apsolutno slažem i to podržavam. No međutim, nemojmo zaboraviti u Hrvatskoj pripadnici nacionalnih manjina imaju i posebno pravo birati svoje zastupnike i predstavnike i na taj način se dogodi da su, za razliku od većinskog naroda u Hrvatskoj koji bira svoje zastupnike u Saboru sa otprilike tisuća glasova za jednog zastupnika, praktično predstavnici nacionalnih manjina izabrani sa neki 185 ili 235 glasova, neki i više, ali neki i sa 185 glasova. Prema tome, u tom smislu je kroz postojeći sustav omogućeno pripadnicima nacionalnih manjina da je njihov glas vrjedniji nego glas većinskog naroda. Naravno postoje i posebne potrebe za zaštitom i posebnih prava nacionalnih manjina i to treba poštivati. Ja jesam za to. Treba poštivati strukturu, tradiciju nacionalnih manjina u …/Govornik međutim ukoliko želimo mijenjati sustav na taj način da predstavnici nacionalnih manjina imaju i dvostruko pravo glasa onda to mora biti riješeno i na način kako je to riješeno u europskim zemljama koje imaju takvu praksu, a u takvim slučajevima se ne radi o ovako velikom broju posebnih zastupnika nacionalnih manjina ne koje oni imaju pravo, nego se radi o bitno manjem broju. Prema tome, jednako pravo svih građana Republike Hrvatske da glasaju da, a posebna prava za pripadnike nacionalnih manjina može prihvatiti, ali smisao toga je u tome da se vodi briga o posebnim zaštitama kulturne tradicije i posebnim potrebama pripadnika nacionalne manjine, a ne u tome da se mijenja odnos političkih snaga

Oni se moraju odreći svoga prava da biraju predstavnike iz reda nacionalnih manjina i tek tada, tek tada stiču opće i jednako pravo glasa. Uvjetovano opće i jednako pravo glasa nije opće i jednako pravo glasa. Ono ne postoji. Koliko će predstavnika nacionalnih manjina biti u Saboru sa posebne liste nacionalnih manjina, to je stvar o kojoj se može razgovarati. To je politička odluka, je li ih treba biti 5, 11, 10, tako svejedno. Točno je da se oni izabiru sa manjim brojem …/Govornik To je točno. Ali njihov broj u Saboru ne smije biti razlog da se pripadnicima nacionalnih manjina uvjetuje pravo koji postoji u cijelom demokratskom svijetu da zajedno s pripadnicima većinskog naroda biraju sa lista s kojih bira taj većinski narod. To pravo ničim, ali apsolutno ničim ne smije biti uvjetovano, a naročito ne smije biti uvjetovano nacionalnom pripadnošću. Situacija u kojoj jedan Židov, jedan Rom, jedan Srbin dođe na biralište, pa mu se kaže ne, nećeš ti svoj listić ubacivati u ovu našu hrvatsku kutiju, imaš tamo svoju kutiju. To je segregacijska politika. Tu politiku ne smijemo dozvoliti u Ustavu.

gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Mi danas ovdje ne samo kao zakonodavci, nego u ovom trenutku i u narednim danima, odnosno mjesecima kao ustavotvorci polažemo i poseban test pred svojim građanima, i to pred vlastitim građanima. Zato je ovo i vrijeme za jedno iskupljenje i prije svega za rehabilitaciju politike, i za rehabilitaciju političkog života u Hrvatskoj, prije svega političkih stranaka koje su ustavna kategorija, nad kojim i nad čijim radom kontrolu ima sam Ustav, Ustavni sud. On se u nekoliko i navrata, pojam političkih stranaka, pojavljuje u postojećem Ustavu. Zato je važno da oko tih temeljnih pitanja koja se moraju naći u Ustavu, a ona koja jesu da se i dalje i preciznije razrade mora postojati politički konsenzus. Zato je jako važan i sam način kako će se doći do same suglasnosti. To prije svega pretpostavlja ne samo konsenzus političkih stranaka u Hrvatskom saboru, nego jednako tako i jednu široku raspravu. Jer prije svega trebaju biti ugrađena pitanja koja se tiču svakodnevnog života naših građana. To je uvijek važno, a naročito u ovim trenutcima u kojima se nalazi Hrvatska. Kako sada nema više intendanta, nema više nikakve potrebe ni razloga da ovdje glumimo pred hrvatskim narodom i …/Govornica Pa i zbog toga da mnoge odredbe oko kojima, vjerujem ćemo, odnosno u cjelini postići suglasnost oko izmjena Ustava ne bi ostale mrtvo slovo na papiru, da bi bile oživotvorene, da ne bi glumili i neke socijalističke odredbe iz socijalističkih ustava da svatko ima pravo na stan pa su ga mnogi dobili, ali veći broj nije, nego da sve ustavne odredbe nađu svoje oživotvorenje, naročito one odredbe koje se neposredno ne primjenjuju. Zato je jednako važno, jednako važno i još važnije da bi bili vjerodostojni, a ovo je prilika i ponovo apostrofiram i pitanje naše vjerodostojnosti pred građanima Ustavnog zakona o donošenju i o konsenzusu i o sadržaju Ustavnog zakona o primjeni Ustava, odnosno ustavnih promjena. A to dalje implicira preciziranje zakona koji moraju biti doneseni i u kojem roku. To je jednako važno. Inače možemo postići konsenzus po mnogim odredbama koje bi onda ostali mrtvo slovo na papiru, a o važnosti tih zakona, pogotovo od dva, tri najvažnija nešto ću kasnije reći. Dakle, upravo o svemu ovome ovisi hoćemo li i dalje ostati šegrti demokracije ili postati majstori demokracije. Šegrti smo do sada nesumnjivo bili i to ne baš dobri, ali u čemu smo bili majstori, u čemu su se mnogi pokazali majstorima, ne u izbornim krađama nego u izbornom kriminalitetu, koji na žalost nikada nije bio sankcioniran. I I to je nešto što je unazadilo politiku i politički život Hrvatske, pogotovo u očima vlastitih građana, a taj glas loš se čuo i do Bruxellesa. Malo je vremena da se govori o onome što već postoji načelan konsenzus, zato ću ja iskoristiti također ovo svoje vrijeme da govorim o točkama prijepora. Nije već dobro da je prijepor na onome što sam prije već rekla, na izborima, ove ili one vrste. Kako će se glasovati na referendumu, jednako tako u izborima prava manjina. Dakle, … da je loša poruka prema javnosti da nas ipak odnosno vladajuće zanima najviše oko izbora. Tj. Počesto se to izgleda ponavlja u praksi pretvaralo u izborne manipulacije. Zato je prigoda da kada govorimo i o referendumom jednoobrazno riješimo sva pitanja i to je nešto što će se nametnuti samo od sebe, nužnost i promjena izbornog zakona, da izbore riješimo jednoobrazno ne onda o prirodi i vrsti kada nam trebaju i koliko nam trebaju čiji glasovi. Dakle, da netko ne dobije samo izborne mrvice sa te izborne trpeze, nego da zaista glasači budu glasači i prije svega glasači, birači. Svjedoci smo i ovo ću posebno apostrofirati kao nužnost promjena izbornog zakona i konsenzusa oko ovih stvari i oko referenduma da izbori nisu prilika za lov na glasove, naročito na lov na glasove iz dijaspore. Dosta se dijasporom svih ovih 20 godina manipuliralo. Dijasporom iz prekomorskih zemalja kada je bio lov na novac, političari iz Europske unije u to vrijeme su nas denuncirali da Hrvatske političare jedino zanima gotovina, drugi oblik pomoći ih ne zanima, a sada to podsjeća i na ovo. Kada je riječ o dijaspori iz susjedne zemlje, da budemo posve otvoreni o čemu ovdje govorimo iz Bosne i Hercegovine, onda nam treba njihov glas. E sada što je sada kod referenduma taj glas je postao teret da se dođe do elegantnog približavanja Europskoj uniji i izražava se sumnja u te glasače da oni neće izaći u tako velikom broju. Dakle, sumnja se u te vlastite birače koji su počesto donosili odluke tko će vladati i kako će vladati u Republici Hrvatskoj, i to im je zahvalnost da se sada sumnja u te iste birače i u te iste glasače bolje rečeno. To je nepravedno prema tim ljudima. Prema tome, ako je tomu tako onda da ne bi to onda oni osjećali kao nepravdu i da ne bi ponovno sve izgledalo kao jedan izborni mehanizam koji služi za dobivanje određenih rezultata kako nam treba jednoobrazno treba riješiti sve vrste izbora i to bi onda bilo čisti račun i čista ljubav među našim glasačima ove ili one vrste, bez obzira tko ima prebivalište ili boravište. Ovo nije sada pitanje da li govorimo o prebivalištu ili boravištu činjenica je ta da je to stvar neefikasnosti koja uopće državne uprave koja to ne kontrolira ali to je prigoda da ne samo da preciziramo Zakon nego jednako tako da se kontrolira taj zakon i njegova primjena i njegovo izvršenje. izvršenje. Ovo je jedan test, ovo su bitna pitanja upravo za politički život i za njegovu čistoću zato je to prilika da isušimo tu političku močvaru kako nam se kao bumerang svako malo taj mulj iz te močvare ne bi vraćao i blatio politički život, legalitet, a na vlastito legitimitet vladajućih pa čak onda u svemu tome onih koji se nalaze s vremena na vrijeme u oporbi. Dakle, treba govoriti ovdje ne o izbornim građama nego je to do danas, odnosno do zadnjih izbora doseglo takvu svoju količinu, takvu svoju akumulaciju da možemo slobodno govoriti o izbornom kriminalitetu, kriminalitetu, koji nije sankcioniran i koji onda što pokazuje, pa i u svezi ovih događanja u vezi pritvaranja do jučer uglednih ljudi. Dakle, da u Hrvatskoj se ne stvori dojam kako je upravo kriv samo onaj koji ga ne uhvati, dakle nije problem krasti nego je problem onaj kojeg su uhvatili, dok se onaj kojeg nisu uhvatili smatra i dalje uspješnim pojedincem, ili jednom zajednicom ili grupom u kojoj djeluje, to je se onda manifestira jednako tako i n apolitički život. Ne može se negirati, činjenica gdje je jedan čovjek došao i svjedočio u Hrvatskoj, o tome su na zadnjim predsjedničkim izborima, svjedočio je on osobno da svake 4 godine ili kada su izbori koje vrste dođe vidjeti tamo svog pokojnog oca jer da se on tamo svaki put ukazuje kao glasač. Naravno da ga ne vidi, ali uvijek je u uvjerenju kako je glasova da će ga možda i vidjeti. Također jedno od najvažnijih pitanja, upravo kao što sam rekla ne procesuiranje ove vrste kriminaliteta ali i mnoge druge, stvara kod nas obvezu da u Zakonu već na temelju postojeće ustavne odredbe koliko je pravosuđe neovisno ali do mjere dok pojedinac unutar njega, odnosno pravosudni dužnosnik ne čini kazneno djelo. Zato je nama potrebno uvesti ponovno kazneno djelo koje je isparilo, ishlapilo 97. godine iz našeg kaznenog zakonodavstva, ali jednako tako da bi ona norma i one norme o kojima je govorio dr. Ivo Josipović i nezastarijevanje pretvorbenog kriminaliteta, ali onoga što nije zastarijevanje samo, nego i onoga što se danas događa Dobro, dobro. Taj vidjelac koji je viđao na izborima svoga mrtvog oca je osuđen pravomoćnom presudom jednog Hrvatskog suda radi izbornih prevara.

Gospođo Antičević nije točno da nas zanimaju samo izbori. Nas zanima da uredimo članak 141. postojećeg Ustava radi potrebe legitimiteta na referendumu za ulazak u Europsku uniju koji sada traži za udruživanje vrlo strogu većinu od natpolovičnog broja svih glasača. Pa stoga da bi mogli provesti referendum i da bi mogli provesti udruživanje u Europsku uniju trebamo urediti taj članak. Ali točno je to da vas zanimaju izbori i da ste dočekali ovu priliku da mijenjate Ustav i da oduzmete glas dijaspori jer vam se nikada nije sviđao izborni rezultat glasača iz dijaspore pa ste često imali i vi običaj da neke glasove nekih birača podcjenjujete pa brojite jesu li oni dani u dijaspori, jesu li dani u urbanim sredinama pa su onda vrijedniji ili su to glasovi glasača iz ruralnih sredina pa su onda manje vrijedni ili su sa juga Hrvatske ili su sa sjevera i tako se stalno brojalo tko je čiji glas dobio i čiji je glas vrijedniji. Dakle, nas zanima da uredimo pitanje referenduma i kvoruma za glasovanje za pridruživanje Europskoj uniji, a vas zanima otvaranje nekih drugih pitanja. Hvala. Odgovor na repliku, gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. da vas zaista sada iz vaše ove replike je razvidno posve da sada samo to zanima. Ali to ćemo i razriješit ćemo, ja vjerujem, u tim našim pregovorima i to pitanje. A vi dobro znate zašto je ovo pitanje važno. Ja i vi evo živimo u Zadru, vi se također dobro sjećate onog famoznog broda koji je imao indikativan naziv, brod "Brzi" koji je do otoka … /Govornica se ne razumije./… i susjednih otoka putovao puna 3 dana, a njegov kapetan tadašnji, kormilar, koji je osmislio sve to govorio je na upit novinara kako je moguće da se par milja prelazi 3 dana i zašto je brod toliko plovio? Jer je ukradeno tamo doslovno brojem, to je utvrđeno od strane policije, izborna krađa, ali vinovnika nikad nije nikad nije otkriven jer je bio zatvoreni krug od 5 ljudi pa se nije moglo saznati tko je točno jel. Pa je taj odgovorio da je brod putovao onoliko koliko je bilo potrebno. E sada isto tako se stvara i stječe dojam da ćemo pripustiti glasovanje dijaspori, odnosno da će se njihov broj pribrojavati onoliko i koliko bude potrebno. Ovaj put to neće ići. Dobro, ali to sad je ispravljanje stjecanja dojma. Ispravljanje u replici, a ja sam vjerovao da ste vi kolegice Ingrid nepogrešiva, Ingrid nepogrešiva, a sad ste doveli u sumnju. Rekli ste da i vi nekad možete pogriješiti. To mi je teško palo da vi možete biti griješna. I zastupnik Damir Kajin. Nema ga, gubi pravo na riječ. Predlagateljica gospođa zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. (HNS)** Gospodine potpredsjedniče u ime predlagatelja možda nije na odmet 2 razjašnjenja. Dakle, očito smo na kraju u velikoj mjeri usmjerili raspravu prema 2 točke. Jedno je pitanje izjašnjavanja na referendumu nasuprot pitanja izjašnjavanja na izborima i drugo je pitanje dopunskog prava glasa. Pa dozvolite da u ime predlagatelja nešto kažem o te 2 točke. Što se izjašnjavanja na referendumu tiče tu je možda neke zastupnike HDZ-a u zabludu doveo u svojoj raspravi od prošlog tjedna potpredsjednik Sabora Šeks kad je govorio o tome da ima drugačijih načina u drugim zemljama kako se birači izjašnjavaju na referendumu. To je istina, ali da ste pažljivo slušali čuli bi da je on tad rekao ima drugačijih načina utoliko što se ne određuje minimum onih koji moraju izaći na referendum nego se naprosto kaže referendum je uspio i rezultat referenduma je ono zašto se odluči većina od svih koji su na referendum izašli. Drugim riječima nema onog kvoruma ili praga koliko ljudi ili koliko birača mora izaći na referendum, a nije govorio o ovome što vi sada ponavljate, a to je da postoji drugo drugo biračko tijelo koje se izjašnjava referendumom direktno ili na izborima za Parlament za predstavničku demokraciju. Naravno u nacionalnim referendumima. Možete imati lokalne, regionalne, referendum u jednom gradu. Možete imati referendum u jednoj općini i onda naravno je ograničeno na glasače u toj općini ili u toj regiji ili županiji ili bilo gdje drugdje, ali kad se radi o nacionalnom referendumu nema nigdje mogućnosti da jedni imaju pravo glasa ili na jedan način se izjašnjavaju na direktnom izjašnjavanju, a na drugi način na izjašnjavanju za predstavničku demokraciju. To nećete nigdje naći i tu me naročito čudi kolega Bagarić iz dijaspore koji se zalaže da se ograniči dijaspori pravo glasa na referendumu, a s druge strane da se ostavi na isti način u izjašnjavanju i glasanju za Hrvatski sabor. To ne može biti na nacionalnom referendumu. Kao što sam rekla može biti na regionalnim, općinskim, gradskim itd. to je jasno, a ono o čemu je kolega Šeks govorio nije bilo da je ovaj dio drukčije reguliran u drugim zemljama nego da je pitanje ustanovljavanja što je potrebna većina birača koji izlaze na referendum drugačije i to je istina, definirana u različitim zemljama, naime vrlo često je definirana na isti način na koji je definiran i izbor za Parlament. Dakle, većina od onih koji su izašli. To je točno, ali ne da se drukčijem korpusu daje pravo glasa na referendumu, a drukčijem korpusu na izborima za Parlament. Dakle, kad se naravno radi o nacionalnim referendumima, prema tome tu si moramo biti na čistu o čemu govorimo. Što se dopunskog prava glasa tiče, dopunsko pravo glasa za pripadnike nacionalnih manjina zapravo se najbolje može razumjeti ako pođemo od razloga zbog kojeg mi uopće imamo predstavnike nacionalnih manjina i rezervirana mjesta za predstavnike nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru. Razlog za to je kolektivna spoznaja da u našem društvu postoji diskriminacije temeljem etniciteta. Da toga nema i da smo mi uvjereni da toga nema, ne bi bilo nikakvog razloga da postoje rezervirana mjesta za predstavnike nacionalnih manjina. Naš cilj je logično i zajednički, da s vremenom, da li je to vrijeme 10 godina, 50 godina, svejedno, ali da s vremenom dokinemo bilo kakvu diskriminaciju prema etnicitetu i u situaciji u kojoj nećemo biti, bit ćemo svjesni i svi se složiti oko toga da etnicitet nije bilo kakva podloga za bilo kakvu diskriminaciju, izgubit će se potreba za posebno predstavljanje nacionalnih manjina i za ova rezervirana mjesta. Ali dok smo svi skupa svjesni da to postoji, dotle postoji i potreba oko koje smo se također svi složili da nacionalne manjine budu posebno predstavljene. Prema tome, i ovo dopunsko pravo glasa je isto tako privremeno bez obzira da li za 10 ili 50 godina, dok postoje posebni predstavnici nacionalnih manjina u Parlamentu. I činjenica da mi na taj način pokušavamo suzbiti etničku diskriminaciju u našem vlastitom društvu, ne može biti podloga da se oduzme građanima koji su ujedno i pripadnici nacionalnih manjina, njihovo političko pravo glasa. Jer svaki Srbin, Talijan, Bošnjak, bilo tko Mađar, može biti socijaldemokrat, može biti konzervativac, može biti liberal, može biti što god hoće, politički kao i svaki Hrvat. Prema tome, ima pravo da politički glasa za onu opciju koju osobno izabere i za koju se osobno opredijeli. A dopunsko pravo glasa mu ili joj osigurava predstavljanje samo u onom malom segmentu interesa koji se odnosi na etnicitet. Dakle, koji se odnosi na činjenicu da ta osoba pripada i jednoj manjinskoj skupini. I taj dio reprezentacije je zapravo naš instrument ili zajednički način kako postepeno dokidamo diskriminaciju po etničkom po etničkom temelju ili iz etničkih razloga u hrvatskom društvu. I zbog toga ima smisla ova ideja o dopunskom pravu, jer je de facto to način ne da se dokine pripadnicima nacionalnih manjina pravo na političko izjašnjavanje, nego da se omogući svima nama da postignemo zajednički cilj, a to je da se dokine bilo kakva etnička diskriminacija u hrvatskom društvu. Hvala. Dva ispravka. Jedan je gospodin zastupnik Ivan Bagarić. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine gospodine potpredsjedniče Sabora. Dakle, kolegice Pusić, nisam ja uopće kazao do sada za što se ja zalažem, nikada. Ja sam samo do sada govorio i cijelo vrijeme to ponavljam. Hrvati izvan Republike Hrvatske su zainteresirani za sve ono što je u korist Republike Hrvatske. To znači ako nema u ovom Saboru nijedne političke stranke koja je protiv ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, onda tu nema prijepora. I mi smo svi da se to dogodi. I sada je samo pitanje tehnike. A kada je u pitanju ovo nespojivost jednih i drugih oblika izražavanja, odnosno glasovanja bilo na parlamentarnim, predsjedničkim ili na referendumu, vi ste potpuno u krivu. ... /Upadica se ne razumije./

Evo između ostalog. U Argentini možete glasovati na parlamentarnim izborima, na predsjedničkim, ali ne možete na referendumu. Dok istodobno za parlament za referendum možete glasovati u Kanadi, a ne možete za predsjedničke izbore. Prema tome, različiti su pristupi i vi to negirate. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Dakle, ja skoro sam zaboravila što demantiram. Ali demantiram tvrdnju da smo mi možda bili zbunjeni izlaganjem potpredsjednika Šeks na nekoj od bivših sjednica. ... /Upadica se ne razumije./... Dakle, nismo bili zbunjeni. Govorili smo ono što govorimo jer to znamo

prijedlogom na Odboru za Ustav, prije kada se raspravljalo o prijedlogu Hrvatske demokratske zajednice, gdje se govorilo samo o kvorumu potrebnom da bi referendum bio uspješan, a tada se govorilo o broju upisanih birača u Republici Hrvatskoj, 50% potreban izlazak. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Ja mislim kolegice Pusić da moje kolege iz stranke i kolegice nisu bile u zabludi. Gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, kolege zastupnici. Pa predložene ustavne promjene bilo da su od strane Vlade Republike Hrvatske ili od dijela zastupnika Hrvatskog sabora došle, one su u principu završni korak Republike Hrvatske ka punopravnom članstvu u Europsku uniju. Jedan i drugi prijedlog promjene Ustava Republike Hrvatske imaju većinu sličnih ili čak istovjetnih prijedloga. Od potpore Europskom uhidbenom nalogu za uhićenje i izručenje onih osoba koje se kazneno progone, bez obzira čiji su državljani, jer tako će se ubuduće konačno stati na kraj onima koji zloupotrebljavaju dvojno državljanstvo koristeći azil bilo jedne ili druge države. Zajednički podržava se i neovisnost Središnje banke Hrvatske, tj. Hrvatske narodne banke od odgovornosti prema Saboru. Nema velikog prijepora ni u prijedlogu kod obaveznog obrazovanja, jer svi smo svjesni koliko je to važno pitanje i koliko je to važno bilo kao temelj dodatnom obrazovanju ili stjecanju znanja ili zvanja, kako bi se pojedinci lakše ili brže uključili u svijet rada. posebno pozitivnim držim da jedan i drugi prijedlog idu prema nezastarijevanju kaznenih djela počinjenih u procesu pretvorbe i privatizacije u Republici Hrvatskoj, jer svi zajedno ovdje svjesni smo da počinjenu štetu i izgubljeno vrijeme u gospodarskom razvoju Republike Hrvatske kao i velike životne egzistencijalne traume brojnih radnika i njihovih obitelji koji su ostali bez zaposlenja nitko neće moći nadoknaditi a ni popraviti. Zato je dobro da se jedan i drugi prijedlog nadopunjuju, traži rješenje kako kazniti počinitelje nemoralnih i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije bez obzira na moguću zastaru. Pretvorbom i privatizacijom učinjene su velike štete u milijardama kuna državi Hrvatskoj i njenom gospodarskom razvoju i to posebno negdje u periodu od 1992. do 1995. godine, tada su bile najveće zlouporabe a gnijezdo tih zlouporaba bio je tadašnji Hrvatski fond za privatizaciju. Taj epicentar privatizacijskog zla je sigurno ishodište i trag za sve ostale nemoralnosti i nezakonitosti koje su se događale u pretvorbi i privatizaciji. Uz razne torbare, privilegirane tajkune koji su pljačkajući poduzeća, društva uništavali radna mjesta posebno mjesto u pretvorbi i privatizaciji imali su tada još neke od hrvatskih banaka koje su bile transmisije mnogih torbara i tajkuna. Zato uz tadašnji epicentar privatizacijskog zla kao što sam rekao Hrvatski fond za privatizaciju do mnogih činjenica bi se moglo doći kroz poslovne transakcije banaka koje danas nisu hrvatske ali ne treba ih poštedjeti ili zaobići u reviziji bilo koje vrste. To vrijeme bilo je razdoblje stvaranja nove vlasničke strukture u Hrvatskoj koja je postala djelom nove financijske i političke oligarhije. Najžalosnije činjenica je što se ta cijela pretvorba i privatizacija odvijala pod okriljem rata, dok su mnogi radnici borili se za Hrvatsku razni prevaranti pljačkali su im poduzeća, zatvarali radna mjesta i tako se bogatili. To je vrijeme ključno za dramatično socijalno raslojavanje stvoreno na nepravdi i nemoralu. Da bi se to vrijeme nemoralnih i kaznenih djela pljački zaboravilo koliko toliko mislim da će trebati proći vrijeme bar od dvije generacije poslije nas. Neki pojedinci za kojima se i danas vuku repovi nemorala i kriminala kroz koji su se uspješno bogatili i stekli takve vrijednosti, nekretnine, pokretnine pa i novac koji poštenim radom ne bi zaradili da žive pet života. Pokušavaju se nametnuti kao ugledni i moralni građani danas uvjeravajući sve nas u njihovu sposobnost i poštenje kojim su se obogatili. Po meni bolje bi im bilo da se zavuku u mišju rupu umjesto što neuvjerljivo pokušavaju opravdati svoje obiteljsko imovinsko stanje. Radnike iako su opljačkali ali ih nisu uspjeli zaglupiti da bi njihove makinacije ti ljudi zaboravili. Kao što sam rekao njih oko 386 tisuća ostalo je tada bez radnih mjesta. Mnogi su umirovljeni. Podsjetit ću da je 93. godine u Hrvatskoj bilo 794 tisuće 811 umirovljenika i da je najveći broj radnika umirovljen u periodu od 93. do 99. godine kada je broj umirovljenika porastao sa 213 tisuća ili se popeo na milijun 18 tisuća umirovljenika. Mnogi u toj brojci od 213 tisuća umirovljenika nisu sudjelovali zato jer su to željeli već zato jer su mogli birati jedino između nezaposlenosti ili umirovljenja jer nažalost njihovih radnih mjesta više nije bilo. Ova ustavna promjena treba počinjenu pljačku u pretvorbi i privatizaciji označiti ratnim zločinom i profiterstvom i da po toj osnovi počinjena kaznena djela ne zastarijevaju. Narodna uzrečica kaže oteto prokleto tako da takva vrsta bogaćenja je uvijek na staklenim nogama a ovaj ustavni prijedlog će pojedincima itekako poremetiti mirne snove. Na kraju držim da bi bilo dobro podržati prijedlog Odbora za rad i socijalno partnerstvo da se Hrvatski sabor aktivno uključi u tu reviziju pretvorbe i privatizacije i svojim autoritetom pomogne u toj misiji. Zato još jednom ponovit ću prijedlog odbora a to je da Hrvatski sabor osnuje radno tijelo bilo povjerenstvo ili neko drugo koje će usko surađivati sa svim relevantnim državnim institucijama i udrugama koje imaju saznanje o nezakonitosti, nemoralnosti, kaznenim djelima kroz provedenu pretvorbu i privatizaciju i da o rezultatima svih tih aktivnosti jedan puta godišnje podnosi izvješće Hrvatskom saboru, to znači hrvatskoj javnosti. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika gospodin zastupnik Frano Matušić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ne mogu se složiti sa tezom da je najveći dio negativnosti i nepravilnosti bio u razdoblju između 92. i 95. kad govorimo o privatizaciji. Zašto? Zato što najveći dio gospodarskih subjekata kad govorimo o hrvatskom jugu je privatiziran upravo u razdoblju od 2001., 2002. do kraja 2003., dakle u vrijeme mandata koalicijske vlasti predvođene SDP-om. I ja sam uvjeren da će i ova mogućnost stvaranja ponovnog uvida pogotovo nakon saznanja da su neke firme kupovane vlastitih sredstvima, i zalogom dionica tih istih firmi koje još nisu kupljene se zapravo dizao kredit da bi se ta ista firma kupila. Pa to je mogao napraviti bilo tko. Kad založite dionice jedne firme koju niste kupili kao temelj za kredit kojim kupujete tu firmu. Upravo do takvih saznanja se došlo ali o tome ćemo govoriti kod privatizacije dubrovačkih hotela i ja sam siguran da će to biti jedna od tema u Hrvatskom saboru jer ono što se događalo u tom razdoblju nije za pohvalu već za svaku kritiku i za preispitivanje zakonitosti oko privatizacije dubrovačkih hotela. Odgovor na repliku gospodin zastupnik Boris Kunst. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Pa gledajte kolega Matušić, sigurno da poslije 95. godine nije zaustavljeno ovo što sam rekao ta nemoralna pa na neki način i nezakonita privatizacija koja se provodila dalje. Ona se protezala. Pa na kraju imate još dan danas neke situacije i primjere gdje se provodi na jedan nemoralan, nezakonit način i o tome pišu novine faktički svakodnevno. Tako da ja sam govorio o onom jednom nezakonitom, nemoralnom dijelu za koji sam itekako dobro upoznat jer sam i sam sudjelovao na kraju i bio prisutan na ne znam koliko skupova, prosvjeda protiv razno raznih tajkuna, malverzanata koji su pljačkali novcem poduzeća ta poduzeća i zatvarali radna mjesta. I to je normalno najspornije. No, prema svim statistikama i prema pokazateljima koje niti jedan prijedlog niti od zastupnika niti od Vlade ne negira upravo se dešavalo u vrijeme kad je Zakon o privatizaciji donijet a on je donijet negdje 92. godine, ja se sjećam tada je gospodin Manolić to nama posebno u sindikatu obrazlagao što to zakon taj znači o privatizaciji iako otprilike poslije su se vidjeli učinci tog zakona. Tako da sigurno bilo je i bit će ali zbog toga treba tome stati na kraj. Hvala lijepo. Gospodin zastupnik Josip Salapić. Izvolite. **Salapić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvaženi kolegice i kolege zastupnici. Ja bih se u svojoj raspravi vratio na samu ideju i cilj i današnje rasprave koju smo vodili po prijedlogu Vlade Republike Hrvatske, odnosno većine u ovom časnom Hrvatskom saboru. Mislim da je pred nama danas također povijesni trenutak, isti onaj trenutak koji smo 1990. godine donosili Božićni Ustav. Zašto? Mislim da danas činimo veliki korak kada će naša zemlja ostvarujući uvjete iz poglavlja pregovora sa Europskom unijom ostvariti jedan od zadnjih naših zacrtanih ključnih ciljeva vanjsko-političkih, a to je da naša zemlja postane punopravna članica Europske unije i ravnopravna članica svih naroda Europske unije čime će i naši državljani i građani Republike Hrvatske postati građanima Europske unije. Mislim da smo krivo krenuli u nekim raspravama po klubovima i pojedinačno kada smo rekli da je bilo kome nama ovdje zastupnicima u Hrvatskom saboru palo na pamet da bilo čije pravo diskriminiramo, a posebno pravo da u ovoj zemlji izrazi političku volju. Mislim da su ta vremena davno iza nas mislim da su naši građani na izborima '90.-tih godina rekli što misle o onim situacijama i onim vremenima kada su se bilo čija prava zatomnjivala u ovoj zemlji. Pred našim građanima je novi izazov. Pred nama zastupnicima u ovom časnom Hrvatskom saboru je novi izazov, a to je da našu zemlju kvalitetno pripremimo da bude punopravna članica Mislim da smo se složili u ključnim pitanjima, a to su ona zadiranja u ustavne odrednice gdje ćemo naš Ustav mijenjati sukladno onim zahtjevima koje smo ostavili u pregovaračkim poglavljima gdje se misli na poglavlje 17, 23, 24, 32 a to su pitanja neovisnosti Hrvatske narodne banke, pitanje aktivnog i pasivnog prava birača u Republici Hrvatskoj i u zemljama Europske unije, pitanje europskog uhidbenog naloga, pitanje neovisnosti Državnog ureda za reviziju i sva ona pitanja koja su ključna posljedica uspješnih pregovora naših pregovarača za ulazak naše zemlje u Isto tako, osiguravajući ustavnu osnovu prema članku 141. Ustava da se provede ustavni referendum u kojeg ja kao zastupnik u ovom Saboru uopće ne sumnjam. Mislim da ne sumnja ni desna ni lijeva strana u to da će referendum o našem, volji našeg biračkog tijela da li smo suglasni da uđemo u zemlje kao punopravna članica Europske unije mislim da smo to davno u našim izvorišnim osnovama i u našim temeljnim nasadama hrvatskoga Ustava rekli. evo danas govorimo o tome da proširujemo popis nacionalnih manjina u izvorišnim osnovama hrvatskoga Ustava, a kada se govori o pitanjima, o referendumu kažemo da bilo čije pravo diskriminiramo. Mislim da smo u tome u potpunosti u krivu. Mislim da ovdje zbog percepcije javnosti i zbog svih onih koji prate zasjedanje i govori u ovom Hrvatskom saboru trebamo jasno reći da smo mi kao Hrvatska demokratska zajednica davnih devedesetih godina rekli što mislimo o pravima naših građana, što mislimo o slobodama i pravima u našoj zemlji i što mislimo o tome tko na koji način može izlagati svoju političku volju. Mislim da danas s nama u Hrvatskom saboru sjede i pripadnici nacionalnih manjina koji su prema pozitivno pravnim propisima u našoj zemlji izabrali pravo na koje će sudjelovati u ovom Hrvatskom saboru. I mislim da časno u svakom trenutku mogu reći što misle i što žele u ovoj državi. Smatram da je pred nama povijesni trenutak i smatram da taj povijesni trenutak ne smijemo ni u jednoj raspravi krivo okrenuti. Mislim da ćemo nakon što kvalitetno raspravimo o predloženim ustavnim promjenama na zajedničkoj radnoj skupini još definirati neke ključne točke koje su ostale sporne i sa raspravama na Odboru za Ustav i Poslovnik. I mislim da ćemo 2/3 većinom što je i u interesu našeg naroda, što je u interesu naših naraštaja i svih onih koji su danas na fakultetima i u školama i koji uče o povijesti svoje zemlje, o našim ključnim trenucima koje smo imali devedesetih godina, '95. i 2000. godine i danas 2009., nadam se 2011. godine da je naša časna uloga u ovom Hrvatskom saboru bila pripremiti našu djecu i oni svi koji se školuju u interesu naše zemlje da budemo punopravni članovi To je naš ključni zadatak, naš ključni cilj kojega u ni jednom trenutku ne bismo trebali izvrtati nikakovim dnevno-političkim interesima, nikakovim prepucavanjima. Ovdje se radi o temeljnom dokumentu. Ovdje se radi o svetinji hrvatske zemlje i svetinje ovog časnog Hrvatskoga sabora. našim građanima i u ovim trenucima gospodarske krize i situacijama kojima se nalazimo ne širimo teze tamo gdje nije potrebno, nego da našu zemlju čestitajući na uspjeh svima onima koji su u pregovaračkim poglavljima stekli ovako dobre rezultate. I sama ova ustavna promjena je rezultat uspješnosti naših pregovarača i rezultat pripreme naše zemlje za ulazak u Europsku uniju da budemo svjesni trenutka i vremena i da zajednički 2/3 većinom bez nekakovih velikih razlika usvojimo ove ustavne promjene. Ja ih podržavam i smatram da su oni izniman i jedan od najvažnijih nacionalnih interesa u ovome trenutku. Hvala lijepo. Prekidam sjednicu. Nastavak u 15,00 sati. Na redu je gospodin zastupnik Gvozden Flego.